**Leko, Josip (SDP)** Sada ćemo nastaviti rad po utvrđenom dnevnom redu. - Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu; Izvješće je dostavilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Materijale ste naravno primili. Raspravu o Izvješću su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Ovo izvješće, rekao bih ovdje zastupati će i predstaviti novi državni odvjetnik Republike Hrvatske poštovani Dinko Cvitan, u novom mandatu, ja mu čestitam ponovo na mandatu i želim da mandat odradi na najbolji način za Hrvatsku državu i hrvatske građane i hrvatske pravne osobe. Da li želi uvodno obrazloženje? Izvolite poštovani državni odvjetniče. Dinko Cvitan, poštovani državni odvjetnik.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sukladno obvezi iz Zakona o Državnom odvjetništvu podnijelo je Izvješće za 2013. godinu. Kada kažem državno odvjetništvo mislim na cjelokupnu državno-odvjetničku organizaciju, na 33 općinska državna odvjetništva, 15 županijskih državnih odvjetništava, ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Navedeni Zakon propisao je i sadržaj izvješća, radi se o izvješću o stanju i kretanju prijavljenog kriminaliteta u prethodnoj godini, o predmetima u svezi sa zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske i pravnoj problematici u pojedinim područjima te u pogledu organizacije i stanja kadrova u Državnom odvjetništvu. Izvješće naravno sadrži statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama koje ću u svom uvodnom govoru istaknuti samo ukoliko su bitni za analizu stanja i kretanja prijavljenog kriminaliteta, njegove opasnosti za društvo u cjelini te stanja u vezi sa zaštitom imovine Republike Hrvatske. Budući da Državno odvjetništvo u radu ima kaznene i građansko-upravne predmete, u izvješću se posebno analizira rad Državnog odvjetništva u kaznenim predmetima, a posebno rad u građanskim i upravnim predmetima. Osim navedenog, izvješće sadrži podatke o kadrovskim osnovama za rad, materijalno-financijskom stanju Državnog odvjetništva, uočenim nedostacima te o unutarnjem poslovanju Državnog odvjetništva. Izvješće se osvrće i na zakonodavni okvir koji je relevantan za naš rad, dakle na primjenu novih zakona i zakona koji su izmijenjeni, pri čemu se upozorava na nedostatke u zakonodavstvu. U odnosu na pojedina područja dani su, kada je to bilo moguće, prijedlozi za unapređenje rada. Napominjem da izvješće ne sadrži podatke o pojedinim predmetima, sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske, člancima 2. i 40. Zakona o Državnom odvjetništvu. U Zakonu o Državnom odvjetništvu također se navodi da će Hrvatski sabor ako to ocijeni potrebnim zauzeti stajališta u vezi sa stanjem i kretanjem kriminala i zaštitom imovinskih interesa Republike Hrvatske te zaštitom zakonitosti općenito, utvrditi obveze nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela kako bi se poboljšala učinkovitost kaznenog progona radi sprečavanja kriminala i unaprijedila zaštita imovinskih interesa. Osnovna karakteristika stanja i kretanja kriminaliteta za 2013. godinu je veliki pad broja prijava protiv poznatih osoba 17% i protiv nepoznatih osoba za 9%. Do pada broja prijava je prvenstveno došlo zbog stupanja na snagu novog Kaznenog zakona kojim su neka dosadašnja kaznena djela dekriminalizirana, kao što je posjedovanje droge, obiteljsko nasilje i drugo i prešla u prekršajnu zonu kažnjavanja, dok je zbog promjene vrijednosti smanjen broj imovinskih kaznenih djela za koje se provodi po službenoj dužnosti. U 2013. godini ukupno je primljeno 71287 prijava što je 13% manje nego prethodne 2012. godine. U odnosu na mlađe punoljetne osobe i maloljetne osobe pad prijava iznosi 19%, a u odnosu na pravne osobe 44%. Posebno zabrinjava što je prvi put broj prijava protiv nepoznatih počinitelja premašio broj prijava protiv poznatih počinitelja. U 2013. godini građansko-upravni odjeli državnih odvjetništava imali su u radu manje predmeta nego u 2012. godini. Glavni razlog smanjenja je smanjenje obima poslova državnih odvjetništava na uknjižbi državne imovine jer je najveći dio tih poslova obavljen u prethodnim godinama. Iako je nakon stupanja pete novele Zakona o kaznenom postupku rad u prethodnom postupku znatno povećan jer se sada istrage provode za kaznena djela sa zapriječenom kaznom preko 5 godina, a također postoje dodatne obveze u istraživanju kaznenih djela sa propisanim kaznama do 5 godina, dosadašnja ažurnost je zadržana. Kada govorim ažurnost to znači da su neriješene po prilici dvomjesečni priliv kaznenih prijava. Posebno u kaznenom postupku uspješnost Državnog odvjetništva zavisi od uspješnosti i kvalitete rada tijela otkrivanja i prijavljivanja kaznenih djela pa će stoga uspješnost Državnog odvjetništva biti utoliko veća ukoliko je rad drugih tijela na otkrivanju i prikupljanju podataka i dokaza kvalitetniji i učinkovitiji. Broj državnih odvjetništava je racionaliziran, obim posla je povećan, broj dužnosnika ostao je na razini prošle godine, međutim u odnosu na sistematizirana radna mjesta na dan 31. prosinca 2013. godine bilo je nepopunjeno 11 mjesta državnih odvjetnika. Radi se o vršiteljima dužnosti i tijekom ove godine ta mjesta se popunjavaju, odnosno u tijeku su natječaji za popunjavanje tih radnih mjesta, odnosno postupak imenovanja državnih odvjetnika i 128 mjesta zamjenika državnih odvjetnika. Također je značajan nepopunjen broj savjetnika 164, vježbenika 154 i broj službeničkih mjesta, prvenstveno zbog nedostatka sredstava, a kada su u pitanju službenici s posebnim zanimanjima i zbog malih primanja odnosno vrlo niskih koeficijenata, uslijed čega je teško naći kandidate s odgovarajućom razinom znanja i sposobnosti za ta radna mjesta. Prije svega mislim na IT stručnjake i druge stručnjake specijalizirane struke. u pojedinim sredinama problema sa popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta. Osim toga, problem vidimo u načinu imenovanja zamjenika općinskih državnih odvjetnika. Kada pogledamo brojke i uzmemo kao referentnu 2012. godinu, tu godinu uzima kao referentnu zato jer je ta prva puna godina primjena novog ZKP-a ajmo tako kazati, dakle zakona gdje se provodi tužiteljska istraga, broj dužnosnika, tu govorim i o građanskima ali po prilici kazneni su 2/3, bilo je 617. Na dan 15.8. ove godine bilo ih je 612, 5 ih je manje. Broj savjetnika je znatno povećan, ima ih 182, međutim samo 31 je završio državnu školu, odnosno sada završava državnu školu. Imamo 151 mladog čovjeka koji je završio, položio pravosudni ispit bez mogućnosti uz ovakvu zakonsku proceduru, uz ovakve propise koje imamo da iduće 2 godine najmanje postanu zamjenici državnih odvjetnika. Broj vježbenika je zanemariv, on je na dan 15.8. ove godine iznosio samo 6. Broj službenika je povećan za 4. Ukupno je oko 60 ljudi manje u odnosu na 2012. godinu i ono jednostavno što moram napomenuti, mi jednostavno nemamo bunar, bazen, odnosno kadrovsku osnovu za popunjavanje mjesta zamjenika državnog odvjetnika i to je ono stanje koje je zabrinjavajuće. Sam postupak postajanja zamjenika državnog odvjetnika je prilično složen. Naime, nakon završenog fakulteta koji traje 5 godina prije mi je putem Ministarstva pravosuđa, dakle na natječaju se postaje postaje vježbenikom, nakon 2 godine staža polaže se vrlo složeni pravosudni ispit. Tada se aplicira za državnu školu koja traje 2 godine, polaže se završni ispit i kako ja velim reći u najboljim 40.-im godinama se postaje početnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika. O tome trebamo ozbiljno razmisliti i skratiti tu proceduru jer činjenica je, iz iskustva govorim, da vi možete prepoznati čovjeka nakon 2 godine rada da l će od njega biti dobar državni odvjetnik ili neće biti dobar državni odvjetnik, ali ima mjesta i posla za svakoga od njih. Unatoč gore izneseno Državno odvjetništvo kao i ranijih godina ažurno. U izvješću se govori o pojačanim naporima. Ti napori su u pojedinim državnim odvjetništvima dosegli razinu ja bih se usudio kazati i neljudskosti. Rad posebno u Državnim odvjetništvima u Zagrebu, općinskom, županijskom USKOK-u neću govoriti je svaki dan u tjednu subotom, nedjeljom, 12, 16 sati dnevno. Ljudi se razbolijevaju. I osim toga činjenica je da kada pogledamo državna odvjetništva jedino odakle odlaze državni odvjetnici traže novi posao, traže komotniji posao, bolje plaćeni posao to iz državnih odvjetništava u Zagreb. Činjenica iz USKOK-a nitko ne odlazi, USKOK nitko neće doći, ali kada dođu, kada naviknu se na tu sredinu, kada se naviknu na takav način rada oni žele ostati raditi. To sigurno ne rade zbog novaca, ne rade zbog visoke plaće, nego to jednostavno rade zato jer misle da rade jedan društveno vrijedan posao. Doznačena materijalna sredstva nisu dostatna za rad. Ostvarena sredstva za rad državnih odvjetništava u 2013. godini omogućila su obavljanje osnovnih poslova i podmirenje osnovnih svakodnevnih obveza. Međutim, nisu dovoljna za troškove postupka na koje Državno odvjetništvo ne može utjecati. To je pitanje plaćanja obveznih obrana, troškova i svjedoka, vještačenja koja se kasnije ne mogu provesti itd. Činjenica je što sam već govorio na odborima, Državno odvjetništvo na dan 1.9. bilo dužno 8,4 milijuna kuna za intelektualne usluge, usluge prevođenja, a najviše za usluge vještačenja. Bez provedenih vještačenja, osobito u predmetima gospodarskog kriminaliteta državni odvjetnik ne može donijeti odluku, ne može zaključiti da li postoji osnovana sumnja ili ne postoji osnovana sumnja za pokretanje kaznenog odnosno za podizanje optužnice ili za donošenje negativne odluke, odnosno obustave istrage. U tom kontekstu pisao sam i ministru financija i ministru pravosuđa i molio da nam osigura sredstva rebalansom proračuna, jer bitno je drugačija pozicija duga Državnog odvjetništva ili duga suda. Državni odvjetnik je stranka u postupku. Iako kao stranka u postupku ako ne bude plaćao na vrijeme svoje obveze u zakonskim rokovima u toj situaciji mi ćemo se naći da neće vještaci htjeti više vještačiti. Ja ću ponoviti što sam rekao jučer na odboru. Činjenica je da jedan vještak koji je dobio nalog, koji je u kratkom roku proveo vještačenje on mi je pisao pismo i molio je da mu se plati barem PDV koji je platio u svibnju ove godine 5000 kuna. Što se edukacije tiče nisu dovoljna sredstva ni za edukaciju. Mi nemamo novaca da platimo kotizacije i da platimo dnevnice itd. i pojedini državni odvjetnici koji žele se educirati, a to je naša obveza cjeloživotnog obrazovanja sami plaćaju troškove odlaska na seminare, plaćaju sami kotizacije. Isto tako nema novaca za stručnu literaturu. Vi ste ovdje svjedoci, vi donosite zakone koja je to količina zakona koju treba jednostavno sažvakati što ja kažem. Dakle, morate znati te zakone da bi ih mogli primjenjivati. Trebamo imati stručnu literaturu. Ni za to nema novaca. Što se tiče tehničke opremljenosti 2013. godina je bila u jako lošem stanju. Moram kazati ove godine značajni napredak je napravljen. Isto tako kada sam govorio o kadrovima spomenut ću da je u državnim odvjetništvima u kojima su osigurani tehnički uvjeti započelo se sa punom implementacijom CTS sustava. To je sustav za elektroničko vođenje spisa, odnosno praćenje predmeta u radu Državnih odvjetništava. Jedan od preduvjeta za implementaciju CTS-a je integriranost mreže infrastrukture državnih odvjetništava sa infrastrukturom Ministarstva pravosuđa. Piše u izvješću da na 28 lokacija državnih odvjetništava je nedostajao HITRONET. Taj problem je sada riješen. Ali zašto spominjem CTS? Zato jer podatke u CTS unose zamjenici državnih odvjetnika. To nije njihov posao. To je posao administracije. Međutim, nema dovoljan broj službenika koji bi taj posao mogli raditi, a bez CTS-a ne možemo imati nadzor nad radom državnih odvjetništava. Zbog odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. prosinca 2013. godine bilo je potrebno izmijeniti Odredbe Zakona o kaznenom postupku i posljedično tome prateći zakone. Izmjene Zakona o kaznenom postupku peta novela koja je stupila na snagu 15. prosinca 2013. godine značajno je promijenila ovlasti Državnog odvjetnika u prethodnom postupku. U skladu sa odlukom Ustavnog suda povećan je nadzor suda nad radom Državnog odvjetništva. Iako je prekratko vrijeme za davanje ocjene prvi pokazatelj daju osnova za tvrdnju kako je postupak postao složeniji i kako će to dijelom utjecati na učinkovitost u postupanju. Dosadašnji rad u primjeni noveliranog Zakona o kaznenom postupku kako u nadležnosti USKOK-a, tako i u radu redovnih državnih odvjetništava ukazuje kako je i dalje u složenim predmetima glavni teret u prikupljanju dokaza na državnom odvjetniku. Iskustvo USKOK-a pokazuje da je izuzetno korisno da se u složenim slučajevima timu državnih odvjetnika pridružuju policijski službenici i službenici iz drugih državnih tijela, prvenstveno porezne uprave. Ponovno ću naglasiti da je Državno odvjetništvo odgovorno za odluke i učinkovitost u toku kaznenog postupka dok policija i druga tijela moraju preuzeti glavni teret u otkrivanju i sprječavanju kaznenih djela to tim više što je broj podnesenih prijava protiv protiv poznatih osoba u padu. Nakon stupanja na snagu Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine prvenstveno se promijenilo vrijeme trajanja istrage i zaista istražni postupci su ubrzani. Međutim, jučer sam to kazao nisam siguran i radit ćemo jednu analizu da vidimo da li je ukupno došlo do ubrzanja cjelokupnog postupka. Dakle, govorim do pravomoćnosti presude. Ističem da je na temelju zauzetog stava Vrhovnog suda Republike Hrvatske Državno odvjetništvo preuzelo 358 predmeta sa 914 osoba u kojima je istraga pokrenuta za vrijeme važenja starog ZKP-a. Dakle, istražni sudac je donio rješenje o provođenju istrage. Dakle, niti jedna od tih istraga nije mlađa od tri godine. Neke su stare preko 10 godina. Sada državni odvjetnici kada su dobili te predmete imaju 6 mjeseci za dovršetak istrage. Ono što se nije riješilo 10 godina mora se riješiti u 6 mjeseci. Tu ćemo se susresti sa velikim problemima troškova. Tamo gdje su nalažena vještačenja račun će se ispostaviti državnom odvjetniku odnosno Državnom odvjetništvu. Problem je tu naravno najveći u Zagrebu, u Općinskom i Županijskom Državnom odvjetništvu. Međutim, analiziramo to stanje i dat ćemo, uputit ćemo u te predmete, odnosno dat ćemo u rad drugim državnim odvjetništvima tako da bi uspostavili s jedne strane ravnomjernu opterećenost državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, a s druge strane da bi mogli u zadanim rokovima kako to propisuje zakon dovršiti istrage, donijeti državno-odvjetničke odluke. Broj prijava smanjen je kao što sam rekao u odnosu na 2012. godinu i to je 13% ukupnog broja manje, u 2013. godini prvi puta kao što sam isto tako kazao broj prijava protiv nepoznatih osoba kojih je bilo 36 012 veći od broja prijava protiv poznatih osoba koji iznosi 35 257. Pad broja kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja je 9%, u odnosu na poznate osobe 17%, protiv maloljetnih osoba 19%, mlađih punoljetnih osoba 19%, odraslih osoba 16% i protiv pravnih osoba 44%. U izvješću je navedeno da pad broja upisanih prijava je značajan i nužno je tijekom 2014. godine pratiti kretanje broja prijava i upoznavati tijela otkrivanja s tim podacima te na zajedničkim sastancima utvrditi razloge. Mi smo prošli tjedan imali prošireni kolegij koji čine svi županijski državni odvjetnici i 5 općinskih državnih odvjetnika, najvećih općinskih Trend i dalje pokazuje blagi pad broja kaznenih prijava, blagi. Dakle, ovako veliko kao što je bilo u 2013. nije, međutim ja sam razgovarao sa glavnim ravnateljem policije i dogovorio sam da ćemo imati jedan sastanak na kojemu će biti svi načelnici policijskih uprava i svi županijski državni odvjetnici i da ćemo napraviti jednu zajedničku analizu i analizirati koje radnje moramo poduzimati, koje mjere moramo poduzimati posebno na suzbijanju korupcije na lokalnoj razini i organiziranog kriminaliteta. Što se tiče strukture prijavljenih poznatih osoba slična je kao i ranijih godina, većina je punoljetnih osoba a najveći pad prijava protiv pravnih osoba prvenstveno je zbog smanjenja broja prijava za gospodarske prijevare. U radu Državno odvjetništvo RH posebnu pozornost i pozorno razmatra na osnovu mjesečnih izvješća rješavanje starijih prijava, kvalitetu i uspješnost u postupku u predmetima odraslih osoba, u predmetima protiv mlađih punoljetnih osoba i maloljetnika na način rješavanja te posebnu primjenu oportuniteta jer u ovim postupcima primarna svrha nije kažnjavanje nego pomoć mladoj osobi. Dakle, predmeti protiv pravnih osoba te predmeti iz nadležnosti USKOK-a. Što se tiče rješenja broja prijava Državno odvjetništvo kako govore statistički podaci bilo je uspješno u rješavanju prijava i ažurnost je zadržana time da broj neriješenih prijava nije nimalo zabrinjavajući, dapače, dobar je. Što se tiče odbačaja kaznenih prijava postoji kontrola rada Državnog odvjetništva i državnih odvjetnika. U svakom slučaju kada se odbaci kaznena prijava dostavlja se oštećeniku s poukom da ima pravo nastaviti kazneni progon i time je omogućena sudska kontrola odluka Državnog odvjetništva. Rješenje o odbačaju dostavlja se i podnositelju prijave, osumnjičeniku ako to izrijekom zatraži. U korupcijskim predmetima dakle onim predmetima koji su u nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta u kome nema oštećenika podnositelj prijave može sukladno Zakonu o USKOK-u podnijeti prigovor i uz zakonom propisanu proceduru će se preispitati takva odluka sve do …/Govornik se ne razumije./… Državnog odvjetništva RH. Broj kaznenih naloga je smanjen jer je uslijed izmjene Kaznenog zakona smanjen broj kaznenih djela za koje se može zahtijevati njegovo izdavanje. Broj kaznenih naloga će se morati povećati inače će s obzirom na izmijenjeni ZKP i nove obveze u vođenju istrage općinska državna odvjetništva neće moći s postojećim brojem zamjenika rješavati na vrijeme sve prijave i uspješno provoditi istragu i zastupati optužnice. Što se tiče broja istraga došlo je do porasta broja istraga što je očekivano s obzirom na izmjene zakona. Istraga je vođena protiv 1715 ljudi, od čega 725 iz nadležnosti USKOK-a. Međutim, ovaj broj 725 iz nadležnosti USKOK-a zapravo je odraz jednog velikog predmeta tj. operativne akcije HIPOKRAT. Od 1715 istraga koje su vođene dovršene su 1654 istrage odluka je donesena u odnosu na 1350 osoba dok se ustupom i na drugi način riješene su 272 istrage. Što se tiče uspješnosti pred Optužnim vijeće koje preispituje osnovanost optužnica državni odvjetnici su povukli svega 60 optužnica što je neznatan broj ako ga usporedimo s brojkom od 10 1323 podignute optužnice bez kaznenih naloga. Državna odvjetništva primili su 8001 odluku Optužnog vijeća, potvrđeno je 7641 optužnica ili 95,5%. Na dopunu je vraćeno 3,7% dok su odbačene svega 64 optužnice što iznosi 0,8%. Što se tiče uspješnosti u kaznenim postupcima 2013. godinu obilježila je visoka uspješnost sa 89% osuđujućih presuda. Što se tiče sankcija imajući u vidu primjene u vrstama sankcija, u granicama propisanih kazni koje su propisane u novom Kaznenom zakonu, posebno odredbe u radu za opće dobro na slobodi bilo je očekivano da će broj izrečenih kazni zatvora značajno se smanjiti nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona. Što se tiče većine izrečenih kazni sudovi u pravilu sankciju izriču u donjoj trećini propisanih kazni za pojedino kazneno djelo, a u općinskoj nadležnosti česta je primjena uvjetne osude kao mjere upozorenja. S obzirom na broj recidiva kao i općenito kretanja prijavljenog kriminala ne može se reći da takva kaznena politika generalno nije odgovarajuća, međutim u pojedinim slučajevima nužno je primijeniti kaznu zatvora kao upozorenje svima da ne krše određene propise. Selektivnom primjenom propisanih sankcija u zakonskim okvirima bez daljnjeg povećanja učešća kazne zatvora kao najteže kazne može se postići svrha kažnjavanja propisana zakonom. Što se tiče presuda na temelju sporazuma u javnosti je često označavano da se tu radi o trgovini u negativnom kontekstu i stvara se utisak da se kroz sporazume nekome pogoduje. I zbog toga je i zbog ovakvih izjava i ovakvih mišljenja posebna pozornost posvećena praćenju rada državnih odvjetništava u postupcima sporazumijevanja. U 2013. godini donesene su 425 presude po sporazumu, dakle svega 2,8% presuda od 14 936 osuđujućih presuda. U nekim slučajevima, posebno u predmetima iz nadležnosti USKOK-a, bez postizanja sporazuma i priznanja krivnje od strane nekih od optuženika ti postupci se ne bi mogli uspješno završiti. Državna odvjetništva su tijekom 2013. godine izjavila 2483 žalbe. To je u odnosu na 14,9% svih presuda. Što se tiče zamrzavanja imovine, oduzimanja imovinske koristi tijekom 2013. godine državna odvjetništva bez USKOK-a zamrznula su 70 milijuna kuna, USKOK je zamrznuo imovine 196 milijuna kuna. ovim brojkama nisu vrijednosti nekretnina koje u tom trenutku nisu bile procijenjene, dakle radi se o daleko većem iznosu. U postupcima u 934 presude, dakle sudovi su prvostupanjskom presudom dosudili oduzimanje ukupne imovinske koristi u iznosu od 210 milijuna kuna. Što se tiče rada u predmetima protiv maloljetnih osoba, osim znatnijeg pada broja prijava 19% kao što sam rekao, u samoj strukturi ne postoji značajno odstupanje u odnosu na raniju godinu. U radu su bile 3503 prijave. Na području maloljetnog prava u primjeni je novelirani zakon o sudovima za mlade što je rezultiralo povećanjem broja pripremnih postupaka. Na kaznenim prijavama protiv maloljetnih osoba zbog posebnosti rada na ovim predmetima rade posebno imenovani zamjenici za mladež i stručni suradnici defektološke struke koji dobro poznaju ovu problematiku i usko surađuju sa centrima za socijalnu skrb, školama i drugim službama koje se bave zaštitom i pružanjem pomoći maloljetnim osobama. Radi čim veće pomoći ovoj populaciji primjenjuje se van sudska nagodba kojom se nastoji i bez kažnjavanja ostvariti svrha vođenja postupka. Rad državnog odvjetništva na ovom području je ažuran kao i uvijek do sada, podatak o 38,7% maloljetnika koji su već ranije prijavljivani pokazuje kako je državno odvjetništvo a i druga tijela trebaju pozorno pratiti kretanje maloljetničkog kriminaliteta posebno jel recidiv raste. Taj recidiv je 2012. godini bio 36,4%, ponavljam u 2013. godini 38,7%. podnesen je u odnosu na svega 100 maloljetnika i to za najteža kaznena djela. Neposredno bez pripremnog postupka donesen je prijedlog za izricanje sankcija u odnosu na 767 maloljetnih osoba, a po dovršenom pripremnom postupku. Većim dijelom se radi o pripremnim postupcima koji se provode, koje su provodili suci za mladež po starom zakon, postupak je obustavljen u odnosu na 13 maloljetnih osoba sve primjenom načela svrhovitosti.

Došlo je do povećanja broja prijava, ponavljam to je jedan predmet i to predmet operativne akcije Hipokrat. Došlo je zbog toga i do znatnog povećanja broja istraga koje su se vodile, međutim za USKOK je naglasiti da je s jedne strane iznimno mali broj kao i uvijek kaznenih prijava iz područja organiziranog kriminala, međutim ja sam upozorio sam jučer, a to ću kazati i danas da je došlo do pada broja prijava za organizirani kriminal. Na razinu je sveden 2009. godine. nakon 2008. godine, 2009., 2010. i 2011. bilježio se pad broj kaznenih prijava za organizirani kriminal. 2012. godine taj trend je zaustavljen, 2013. godine ponovno je došlo do pada prijava za organizirani kriminal. Što se tiče politike kažnjavanja, ona je mnogo stroža nego što je kod redovnih državnih odvjetništava, 46,8% osuđeno je osoba na kazne zatvora, a inače prosjek svih državnih odvjetništava iznosi 14,8%. Politika kažnjavanja za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a bitno je stroža od politike kažnjavanja za druga državna odvjetništva uključujući i županijska državna odvjetništva, naime to proizlazi iz jednostavne opasnost kaznenog djela organiziranog kriminala i korupcije koje zahtjeva takve sankcije. Tijekom 2013. godine državna odvjetništva primila su 710 prijava protiv pravnih osoba, 2012. godine 1071. Nakon godina porasta prijava protiv pravnih osoba došlo je do drastičnog pada i smanjenja za 44% kako što sam već kazao. Meritorno je riješeno 860 prijava, od toga 253 ostale su neriješene od čega samo 1 u državnom odvjetništvu. Nakon dovršene istrage u odnosu na pravne osobe podignute su 73 optužnice, došlo je od obustave 63 istrage, doneseno je 255 presuda od kojih 154 osuđujuće, 48 oslobađajućih i 53 odbijajućih. U 154 osuđujuće presude izrečen je jedan prestanak pravne osobe, za 152 pravne osobe izrečene su novčane kazne, od kojih 18 uvjetnih. Što se tiče kaznenog djela, ja bih još samo nekoliko osnovnih crta u odnosu na kazneno djelo ratnih zločina čija je karakteristika rada na ovim predmetima nedostupnost okrivljenika često i svjedoka. Upravo zato jer se u postupcima zbog ratnih zločina okrivljenici, svjedoci i dokazni materijal u najvećoj mjeri nalaze na području regije. Inicirana su zaključivanja sporazuma o neposrednoj razmjeni dokaza i pomoći upravo između tužiteljstava u regiji u predmetima ratnih zločina. Svi tužiteljski uredi u regiji imaju zaključene posebne sporazume za ratne zločine. Osim toga do 2013. godine potpisani sporazuma za ratne zločine, dana 3. lipnja 2013. godine DORH je s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine zaključio protokol o suradnji o progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida naravno uz prethodno mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva pravosuđa. Prema podacima iz baze podataka ratnih zločina državnog odvjetništva zabilježeno je ukupno 490 zločina. Ovome ne govorim o osobama nego o zločinima, od čega je evidentirano 319 zločina po poznatim počiniteljima i 171 zločin po nepoznatim počiniteljima. Suđenja se odvijaju na četiri specijalizirana suda i četiri specijalizirana državna odvjetništva, ova najveća, Zagreb, Split, Osijek i Rijeka. Naravno radi se o županijskim državnim odvjetništvima. Od tijela otkrivanja kontinuirano se zahtjeva otkrivanje počinitelja i prikupljanje dokaza radi procesuiranja. Rad na ovim predmetima, rekao bih na dnevnoj bazi koordinira se između tužitelja i policijskih službenika, traže se podaci i dokazi kojima raspolaže baza podataka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Od svih imatelja arhiva traži se i dostavlja se dokumentacija o ratnim zločinima, od tužiteljstva u regiji traže se podaci, zato su ti sporazumi zaključeni, da naglasim, to nisu nikakvi međudržavni sporazumi koji bi obvezivali Državno odvjetništvo i obvezivali RH, to je jednostavno razmjena informacija na osnovu kojih mi možemo poduzimati, odnosno tijela otkrivanja poduzimati određene radnje u cilju otkrivanja počinitelja kaznenih djela i naravno, ostvaruje se suradnja s nevladinim udrugama i međunarodnim organizacijama koje također imaju moguće korisne podatke za rad u ovim predmetima. Sada bih u svom izlaganju kazao nekoliko riječi o radu na predmetima iz nadležnosti građansko upravnih odjela. U 2013. godini građansko upravni odjeli državnih odvjetništva primili su 62 tisuće 97 novih predmeta, što pokazuje da se nastavlja smanjivati broj predmeta. Broj primljenih sudskih predmeta manji je za 6% jer se nastavlja smanjivati broj zemljišno knjižnih predmeta, a smanjuje se i broj novih upravnih predmeta. Rad građansko upravnog odjela može se podijeliti u 3 grupe, zastupanje, zaštita zakonitosti i davanje pravnih mišljenja… **Leko, Josip (SDP)** Poštovani državni odvjetniče, uvodno izlaganje privedite kraju pa ćete imati priliku u toku rasprave se uključiti po 5 minuta. Imamo poslovnički limit. Hvala lijepa. Sad ćemo ići na replike. Prvo, poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi glavni državni odvjetniče, evo ja ću nastaviti tamo gdje ste vi stali. Spomenuli ste građansko upravni odjel, osobno se zalažem za reorganizaciju i preustroj Državnog odvjetništva RH. Vi ste u svom izvješću

bavi isključivo kaznenim progonom i dakle, kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela sukladno zakonima koje donosimo ovdje u Hrvatskom saboru. Sami ste istaknuli financijske probleme, ne može se očekivati učinkovitost niti dobri rezultati u pojedinim postupcima ako nema dovoljno sredstava, ako nema opreme, ako nema novca za edukaciju pa onda treba možda razmišljati o vremenu koje je pred nama, a tražimo visoku profesionalnost i odgovornost da se evo, razmišlja u tom smjeru kod Ustavnih promjena, da se i sustav i organizacija Državnog odvjetništva

kada su i dužnosnici, službenici, namještenici unutar Državnog odvjetništva i Uskoka te kršili svoje ovlasti u pojedinim postupanjima, da li se proveo koji postupak protiv takvih osoba jer smo svjedoci da su u brojnim važnim predmetima za interese Hrvatske određene informacije išle prema medijima i javnosti što je po meni ugrožavalo sudski postupak i ono što se želi postići samim procesom, a to je da osobe koje su počinile kaznena djela zaista budu kažnjene, ali u postupku koji će biti posve neovisan i rezultat onoga što je i zadaća Državnog odvjetništva. **Leko, Odgovor na repliku glavni državni odvjetnik poštovani Dinko Cvitan. moram cijeniti da mi imamo dva odjela, kazneni i građansko upravni odjel i dok je to tako jedinstveno će funkcionirati državno odvjetništvo. Što se tiče stegovnih postupaka, ima podataka o provedenim stegovnim postupcima, dakle stegovne postupke provodi državno odvjetničko vijeće na osnovu postupaka koji pokreću državni odvjetnici za kršenje zakona u Državnom odvjetništvu. Što se, govorite o curenju informacija, ja ću vam sada kazati. Nikada informacije nisu curile. Činjenica je da su mediji pisali, pisali su o tome i izlazili su zapravo sadržaji iz zapisnika koji su tada bile tajne, danas su …, razlika je nekakva, nebitna, ali je nekakva, međutim činjenica je da ti podaci iz Državnog odvjetništva nisu curili bez obzira kakva je percepcija javnosti. Ja upravo zbog toga da ne bi došlo do pogrešne percepcije javnosti, ja kao državni odvjetnik jednostavno ne želim komunicirati s medijima, osim evo kad me zaustave ispred Sabora, Ali kažem to je samo radi percepcije, odgovorno vam tvrdim, nikakvi podaci jer koji bi naš interes bio da ti podaci cure van? Zbog čega? Mi želimo uspjeti u tom postupku, mi želimo biti, ponašati se kao odgovorni ljudi i tamo zaista gdje ima dokaza, bez obzira o kojoj se strani radi, o stranačkoj pripadnosti, mi želimo da taj postupak bude zakonito proveden uz poštivanje svih Ustavom garantiranih prava građana. To vam odgovorno tvrdim. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman, replika. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. U javnosti i medijima provlači se teza da menadžeri javnih poduzeća i iz javnoga sektora često idu državnom odvjetniku pitati da li treba potpisati ili ne treba potpisati neki ugovor. Mene bi interesiralo, s obzirom da nismo čuli niti u ovom usmenom izvješću, a mislim da nisam našao taj podatak ni u ovom pisanom izvješću, da li se vodi evidencija o takvim slučajevima, slučajevima, takvim zahtjevima? Koje su dimenzije toga i ovisno o tome, koji su onda motivi, razlozi, da li političke naravi, da ljudi budu sigurni i da ili pak pravne naravi zbog neusklađenosti pojedinih zakona pa onda se ne zna što treba raditi? Tako da, bilo bi interesantno to znati jer je onda iz toga se mogu izvući niz drugih zaključaka, da sada to ne …. Hvala vam najljepša. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani glavni državni odvjetnik, Dinko Cvitan. Poštovani zastupniče Tuđman, ja ne znam da bi itko ikada iz javnog poduzeća došao u Državno odvjetništvo i pitao da li može potpisati nekakav ugovor. Državno odvjetništvo se ne bavi tim. Ja za to ne znam. Činjenica je da Državno odvjetništvo može davati mišljenja na sadržaj odrednih ugovora kada ih se pita, ali se zna točno koja je procedura i čiji su imovinski interesi u pitanju. Moram kazati ako dozvolite, da sam razgovarao sa svojim prijateljima s kojima sam zajedno išao u gimnaziju koji su mi rekli da se boje potpisivati ugovore i rade u poduzećima,neki rade u javnim poduzećima. Ja sam im tada rekao ljudi odnositi se prema toj imovini kao prema tuđoj ili bar kao prema svojoj. Dakle ne vidim nikakvog razloga da bi itko dolazio u Državno odvjetništvo po Amen odnosno garanciju da zbog potpisivanja ugovora ono što se kaže kolokvijalno neće završiti u zatvoru. To bi bilo zaista pretjerano i to bi bila jedna nemoguća situacija kada bi Državno odvjetništvo preuzimalo takvu ulogu. Ja tvrdim da takva uloga nije preuzeta. Uvaženi državni odvjetniče govorili ste u samome uvodu uz ovu službu obzirom na njezin značaj u Hrvatskoj banalnim problemima ili bi oni zapravo banalni trebali biti. Po vašim apelima oni su suštinski. DORH gubi na vjerodostojnosti i o tome ste vi govorili upravo zato što je dužnik, što nema dovoljno novaca, što ne plaća svoje obveze. A zakonom smo propisali spacijalni status DORH-a kakav recimo zakonski nemaju ni Njemačka, Francuska, Švicarska, te države nemaju posebne zakone o državnom odvjetništvu, osnovne norme o položaju, organizaciji i funkcioniranju Državno odvjetništva nalaze se u zakonima o sudovima, a ovlaštenje u postupku regulirane su kaznenim postupkom. U Njemačkoj državno odvjetništvo se smatra dijelom pravosuđa u širem smislu, državno odvjetništvo ne pripada sudskoj vlasti jer njoj pripadaju samo organi koji presuđuju generalnog saveznog tužitelja i savezne tužitelje imenuje predsjednik na prijedlog ministra pravosuđa. Sličan način izbora propisan je i u Francuskoj. U Hrvatskoj Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Taj model odgovara društvima s najvišim demokratskim standardima najvišim demokratskim načelima među kojima bi vodeći standard bio nulta tolerancija prema političkom utjecaju na rad i odluke Državnog odvjetništva. E sada, jeli baš Hrvatska dosegnula te standarde kada Državno odvjetništvo mora kuburiti čak sa novcem? To je svojevrstan pritisak na Državno odvjetništvo. Mi smo po tome neozbiljna država. Kako ćete vi nekoga proganjati kada treba proganjati DORH zbog novca, a u slučaju Al Caponea dobro znamo da je novac itekako važan. Odgovor na repliku poštovani glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. **Cvitan, Dinko** Poštovani zastupniče Vukšić, prilično mi se čini dramatično iznošenje ovog stanja. Ja sam samo upozorio da nedostaje sredstava za naše elementarno postupanje. Moram kazati da je i ranijih godina bilo takvo stanje, ali da je to rješavamo kod rebalansa proračuna. A što se tiče ustavnopravne pozicije Državnog odvjetništvo moje mišljenje je da Državno odvjetništvo mora biti samostalno i neovisno pravosudno tijelo onako kako definira Ustav. U situaciji imamo iskustva iz susjednih zemalja kada je državno odvjetništvo ušlo u dio izvršne vlasti ili pod ministarstvo pravosuđa ili u određenim situacijama pod MUP-om gubi se smisao državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je kao institucija stvoren da bude jedna zona koja će preispitati ono što radi policija i da bi s tim išla prema sudu. ja se slažem s vama u onom dijelu da nisam vjerodostojan kao državni odvjetnik ili bilo koji moj kolega ako sam dužan nekome za plaćanje usluga. Zbog toga sam i to iznio kao problem i ja očekujem da će se problem riješiti kao što se rješavao i ranijih godina. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Dragan Crnogorac, replika. nedostatak sredstava za rad što dovodi do odustajanja od istraga ili su one nekvalitetne, a prizvuk na koji je to prikazano upravo u samom izvještaju ja imam neki osjećaj blagog apokaliptičkog stanja. Međutim kao što možemo vidjeti ovaj izvještaj potpisuje bivši glavni državni odvjetnik gospodina Bajić, a vi ste kao što znamo evo malo više od pola godine na mjestu glavnog državnog odvjetnika. S obzirom na sva ta pomanjkanja sredstava ovdje možemo vidjeti u izvještaju čak i 800 kompjutera, računala koja su zastarjela itd. i da ne govorim o nekim drugim stvarima. Mene interesira pitanje da li vi poslije više od pola godine možete reći da li mi Hrvatski sabor, građani RH i svi oni koji borave ili dolaze u RH trebaju biti zabrinuti za svoju pravnu sigurnost u onom dijelu za koju tu pravnu sigurnost brine i vodi računa Državno odvjetništvo i USKOK? Hvala. Odgovor na repliku poštovani glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. **Cvitan, Dinko** Poštovani zastupniče Crnogorac, ja ne vidim stanje opisano u izvješću kao apokaliptično stanje. S druge strane točno je da je ovo izvješće potpisao Mladen Bajić moj prethodnik kao glavni državni odvjetnik. Međutim ja sam u to vrijeme bio ravnatelj USKOK-a koji je radio na velikom broju predmeta koji su imali veliku pozornost pa i ovoj sabornici kroz čitav niz godina. Prema tome ovo izvješće državnih odvjetništava o podnesenim prijavama i radnjama koje se poduzimaju u zaštiti imovinskih interesa RH i osobno i osobno smatram da je i relevantno tko je ovo izvješće potpisao, to je Izvješće o radu državnih odvjetništava koje se metodološki radi na osnovu izvješća svih državnih odvjetništava u RH po metodologiji koja se ovdje nalazi. nalazi. Dakle stanje nije apokaliptično, to je prvo, a drugo, nitko ne treba brinuti o svojoj sigurnosti što se tiče državnog odvjetništva. Što se tiče kaznenog progona u postupak će se ići protiv svakoga za koga postoje dokazi da je kazneno djelo počinio bez obzira o kome se radi i kakvi su svjetonazori, politička opredjeljenja itd., itd.. A što se tiče zaštite imovinskih interesa, oni su propisani zakonima Republike Hrvatske i Republika Hrvatska odnosno Državno odvjetništvo u njegovo ime će poduzeti sve u ime zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske. Dakle ne treba nitko brinuti jer država Hrvatska je slobodna i sigurna država. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovani glavni državni odvjetniče, čuli smo u vašem izvješću puno konkretnih čuli smo povećan broj slučajeva otkrivenih, koruptivnih slučajeva kada se pogledaju izvješća indeksa korupcije koje radi Europska komisija, pa izvješće Europskog instituta o korupciji u poslovnom svijetu, pa nekim drugim izvješćima GRECO o stupnju korupcije u Hrvatskoj, tada za tu istu godinu ne vidi se nekakva razlika u percepciji u odnosu na otvorene slučajeve, bitno veći napredak u radu Državnog odvjetništva, bitno bolji rezultati, to jednostavno ni građani ne valoriziraju u dovoljnoj mjeri ni poslovna zajednica, dakle nije došlo još do svijesti. Dakle broj procesuiranih slučajeva u odnosu na percepciju u Hrvatskoj o stanju korupcije nisu stvari izjednačene. Pa vas jednostavno pitam koji je to razlog, ja sam svjesna činjenice da je pitanje puno šire od ove teme o kojoj danas raspravljamo ali ste tu bitni u odgovoru, koji je to razlog, da li je to možda i dalje ne povjerenje, da li je to možda stvar ovih sporazuma koji se sklapaju pa se oni na neki način krivo percipiraju u javnosti, da li su to neki treći razlozi, zanimalo bi me kada će se to jednostavno poklopiti, efikasnost i bolja percepcija o suzbijanju korupcije u Hrvatskoj? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku glavni državni odvjetnik poštovani Dinko Cvitan. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovan zastupnice Škare-Ožbolt, kada će doći to vrijeme nemam pojma, ne znam. Činjenica da postoji razlika između percepcije, godinama pratimo podatke koje objavljuje Transparency International i ja sam naivno očekivao kada su se neke stvari dešavale

Ja sada nisam imao vremena ali svi mi znamo i vi i ja da su postupci javne nabave zapravo jedno od temeljnih problema koje se dešavaju u našoj državi. E sada se postavlja pitanje da li imamo dobre mehanizme, mnogi stručnjaci kažu da imamo jedan od najboljih zakona koji tretira javnu nabavu, imamo Komisiju za kontrolu poslova javne nabave ali je činjenica da tamo gdje se izjavi žalba taj natječaj nije namješten, ali u masu natječaja nema žalbi. Zašto nema žalbi? Zato jer je namješten postupak. E sada ja to tvrdim, sada vi mene možete pitati a šta sam poduzeo. Ja to kažem, znam ali ne mogu dokazati nego se moram truditi prikupiti dokaze a dokaze ne možete prikupiti ukoliko vam netko to ne kaže. Naravno sama riječ ne znači ništa nego mora biti potvrđena sa čitavim nizom činjenica itd., itd. sada da ne spominjem konkretne postupke. Važna su ova mišljenja nevladinih organizacija, međutim isto tako kada gledamo izvješće GRECO-a i kada se govori o tijelima koja su zadužena za progon, čini mi se da je USKOK jedini, dakle u GRECO-u dakle u Vijeću Europe dobio pozitivnu ocjenu, jedini. I s druge strane isto tako činjenica da je ured koji je dakle i u skladu sa UN-ovom Konvencijom i o korupciji, organiziranom kriminalu kao posebno tijelo osnovan da je napravio veliki iskorak. Sada opet ako me pitate da li sam zadovoljan, nisam. Ponavljam crna brojka, tamna brojka, tamna strana je velika. Kolika je ovisi o …/Govornik Hvala lijepa. Gospodine glavni državni odvjetniče, evo do sada je bilo već puno riječi o proračunu Državnoga odvjetništva, odnosno USKOK-a o proračunu za 2013. godinu. Naravno slažem se sa svima koji upozoravaju da je nelogično u najmanju ruku a onda naravno i nedopustivo da organ, da tijelo koje istražuje, optužuje duguje. I to je obveza sviju nas sada na kraju ovoga izvješća, odnosno rasprave o izvješću da donesemo i zaključke budući da je pred nama rebalans državnoga proračuna i da vidimo može li se tu nešto učiniti. Međutim, meni je posebno zanimljivo i mišljenje Vlade Republike Hrvatske na ovo izvješće za 2013. gdje Vlada nas na početku izvješća upozorava da Državno odvjetništvo nije dobro prikazalo brojke, dakle podatke vezano za proračun koji je koristilo odnosno i izvršilo u 2013. godini. Ovo je vrlo neobično, ovo se koliko se ja sjećam nikada nije dogodilo da neka Vlada prigovara, zapravo prigovara u svom mišljenju na proračun državnih odvjetništava. Pa vas molim da možda mislim da je to važno na početku rasprave da nam razjasnite kako bismo se mogli zaista dogovoriti i usuglasiti oko zaključka Hrvatskoga sabora na kraju rasprave da na neke aktivnosti obvežemo Vladu Republike Hrvatske. Hvala. Vlada Republike Hrvatske je primijetila neznatnu razliku u brojkama. Međutim, ono što je važno taj ispravak će biti napravljen s naše strane. Međutim on što je važno da Državno odvjetništvo nije potrošilo više sredstava nego što je tih sredstava dodijeljeno. Dakle u okviru tih sredstava su napravljene sve zadaće i ažurno je obavljen sav posao koji je određen zakonom. Činjenica je da je došlo do ovoga, međutim mislim da to u suštini ne dira u sam sadržaj ovoga izvješća i da izvješće transparentno prikazuje rad državnih odvjetništava a ova greška će biti ispravljena. Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani državni odvjetniče glavni. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne žele. Prije nego što otvorim raspravu u skladu sa novom praksom Hrvatskog sabora, mislim da je dobra, itinerar vođenja sjednice kroz dnevni red. Danas bismo odradili, raspravili

U petak bi prvo glasovali o obavljenim, odrađenim, raspravljenim točkama dnevnog reda, a zatim bi poslije glasovanja radili 8. i 9. točku dnevnog reda Hrvatskog sabora.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 Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani glavni državni odvjetniče. Pa čitajući ovo izvješće došao sam do zaključka da ova Vlada ipak nije odustala, barem ne u potpunosti od outsourcinga, spin offa, in house-a ili nekog sličnog modela te će vjerojatno jedan od tih modela biti primijenjen na Državno odvjetništvo. Ionako u vladajućoj koaliciji prevladavaju zagovornici da sve treba privatizirat. Imamo primjer, u Americi ima čak i privatnih zatvora, sad nam je premijer tamo pa možda i on neko iskustvo odande donese. Ali rečeno u ovom izvješću je na neki način popisan ili date su sugestije na koji način su se vršile privatizacije na hrvatski način. Prvo nešto uništiš pa onda to monetiziraš ili dokapitaliziraš ili jednostavno isporučiš nekom privatniku, poduzetniku pardon. Kako inače objasniti činjenicu da je Glavno državno odvjetništvo koje bi trebalo biti glavni nositelj borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, a s jednim i s drugim imamo ogromnih problema, dužno vještacima 8,4 milijuna kuna. Kako objasniti činjenicu da je nepopunjeno 457 radnih mjesta u ovom izvješću, mada smo čuli da se u međuvremenu situacija ponešto izmijenila, ali ne na bolje te da je 40 ljudi manje zaposleno u odnosu na 2012. godinu. Kako objasniti politiku Vlade koja nedovoljnim ulaganjem onemogućava DORH da bude efikasniji i učinkovitiji? Glavni državni odvjetnik u svom izvješću konstatira da zbog nedostatnih sredstava i malih primanja nije u mogućnosti naći kandidate s odgovarajućom razinom znanja i specijaliziranih struka, a pogotovo kada je u pitanju gospodarski kriminal. Upravo tako stoji u izvješću. Vjerujem da su svi svjesni da ljudi koji se zapošljavaju u DORH-u, na kraju krajeva i sam je glavni državni odvjetnik opisao tu proceduru i potrebnu stručnost tih ljudi, da to stvarno moraju biti ne samo stručni nego praktično moraju biti eksperti, pogotovo kada je u pitanju gospodarski kriminal. A ovom uskratom financija odnosno donošenjem proračuna koji praktički njima onemogućava rad rad postavlja se pitanje da li je to rađeno ciljano, namjerno, da li je to u pitanju nespretnost i nespremnost ove Vlade da shvati probleme koji proizlaze iz ovog nedovoljnog financiranja. Uslijed nedostataka sredstava zaposleni u Državnom odvjetništvu su prisiljeni iz vlastitih sredstava kupovati stručnu literaturu koja im je neophodna za kvalitetan rad i čak i plaćati edukacije po stručnim seminarima. Oko 380 zaposlenih uopće nemaju svoja računala iako su im ona kao što sam rekao neophodna za rad, a još oko 800 računala je toliko zastarjelo da su praktično neupotrebljiva za njihove potrebe.

samo citiram ministra koji je jučer to izjavio. Nedavno smo u medijima mogli pročitati koja su sve državna poduzeća pokupovala enormne količine informatičke opreme. Među njima ima i onih koja posluju već godinama sa gubitkom, ali su išla sa nabavkom 300 novih računala i 100 pisača, a istovremeno otpisuju računala iz 2011. i 2012. godine. je nema dugo bilo u medijima. Možda je to informacija oko koje bi se DORH trebao pozabaviti, no vjerojatno neće uspjet s obzirom da nema informatičku opremu kojom bi to mogao pratiti. Sad pitam vas gospodine glavni državni odvjetniče, jeste li možda razmišljali o nagodbi koja postoji kao zakonska mogućnost, da vam prepuste zastarjelu opremu iz 2012. godine, a da vi zauzvrat nećete istraživat da li je netko dobio proviziju za kupovinu opreme koja im očito nije ni potrebna, ali vjerujem da tamo ima opreme koja je još …. Zbog nedostataka sredstava i kadrovske nepopunjenosti, kako to sami navodite u izvješću odnosno vaš prethodnik, DORH je pokretao sudske postupke samo kada je to opravdano i nužno, odnosno kada ste bili sigurni u rezultat. Zbog toga se dešavalo da što zbog nečinjenja odnosno nepravovremenog činjenja nastupila znatno veća šteta. Navest ću jedan primjer.

Tada je, to je, u pitanju je slučaj demontiranja pruge Sisak – Karlovac. Zbog nepravovremenog činjenja nestao je i most kod Petrinje koji je težak otprilike 50 t. Interesantno, nestao je preko noći. Navečer je bio, ujutro ga više nije bilo. To nije baš tako jednostavna operacija, ali šta djeca znaju šta je 50 t. Napravljena je, iskreno rečeno, stvarno nepopravljiva šteta. Iako to nije predmet ovog izvješća mene interesira što je s tim slučajem, s obzirom da je HŽ novinarima uskratio informaciju s obrazloženjem da DORH vrši istragu. Ako je DORH vršio istragu onda je to upravo dokaz da je nepravovremeno reagiranje omogućilo da se šteta drastično poveća. Postavlja se pitanje kako da onda s obzirom na ovu svu podinvestiranost, kako da onda funkcionira ona famozna rečenica neka institucije rade svoj posao. Bojim se da je nemoguće. Ali možda je rješenje na stranici 23. ovoga Izvješća, negdje prije toga se navodi kako su ukupni troškovi kako su ukupni troškovi za funkcioniranje Glavnog državnog odvjetništva negdje oko 300 milijuna kuna, a upravo na stranici 23. stoji da je vrijednost zamrznute i oduzete imovinske koristi oko 211 milijuna kuna. Ovo je, ako uspijete sa malo prije spomenutom nagodbom oko računala iz 2012. godine i malo se više angažirate, mada uopće ne sumnjam da su vaši kadrovi stvarno angažirani možda uspijete ovu razliku još navući, pa postanete primjer dobrog tržišnog poslovanja, odnosno omogućite sami sebi samofinanciranje. bojim se da će netko od onih vještaka iz one grupacije od 8,4 milijuna kuna koje dugujete mogao pokrenuti predstečajnu nagodbu protiv DORH-a. Ne znam da li je i to to moguće, ali živimo gdje živimo, pa ništa me ne bi iznenadilo. Interesantna je vaša konstatacija na stranici 53. doduše opet ponavljam vašeg prethodnika na stranici 53. o organiziranom kriminalu, odnosno prijava protiv ovog kaznenog djela. Iskazujete sumnju u manju uspješnost u otkrivanju, naravno da se to ne odnosi samo na DORH nego se odnosi i na sve ostale u sustavu, ali pri tome upozoravate i na probleme koji su proizašli iz izmjene Kaznenog zakona. Taj ste problem u nekoliko navrata navodili u ovom izvješću, ali u poglavlju rad u predmetima ureda općenito ste po mom mišljenju naveli jednu kontradiktornost ili možda i nije, ali malo ste govorili u uvodnom izlaganju oko toga. Navodite da su pete izmjene Zakona o kaznenom postupku suzile ovlasti i dale značajne ovlasti sucima istrage. Molio bih kad bude prilike da to malo pojasnite gdje je napravljena u stvari greška u zakonu, što bi mi to u stvari kao Sabor trebali mijenjati, odnosno da li ste u kontaktu sa ministarstvom resornim da se pokrenu izmjene. Jer ako to stvara tolike probleme, onda red je nešto i mijenjati. E sad imam još jedno pitanje. Zanima me da li je davanje državnih sredstava po nalogu ili uz odobrenje ministra u najam privatniku kako bi on ostvario mogućnost da bude konkurencija državnom poduzeću, odnosno kako bi po meni pod sumnjivim okolnostima preuzeo posao državnog poduzeća, da li bi se to tretiralo kao kategorija kaznenog djela protiv službene dužnosti, kazneno djelo protiv gospodarstva ili korupcijsko kazneno djelo. Vjerujem da većina vas zna o čemu pričam s obzirom da je svojevremeno jedno državno poduzeće dalo privatniku u najam da bi se mogao registrirati znatna svoja sredstva kako bi bio konkurencija tom istom poduzeću i uništavalo ga sustavno. S obzirom da je očit nedostatak financija nije čudno da se poseže za izvansudskim nagodbama kao načinu smanjenja troškova. U obrazloženju navodite koji je cilj između ostalog, ali mene interesira u slučaju stečajnog ravnatelja bolnice doktor Ivo Perišić u Sisku. Došlo je do nagodbe iako država nije tuženik. Javnost, cijeli grad Sisak pogotovo na ova događanja što se dole dešavaju interesira što je to nagodba. Podrazumijeva da obadvije strane nešto daju. Što je to mogao sad već bivši ravnatelj bolnice dati Državnom odvjetništvu i da prođe sa onako smiješnom kaznom, jer ono je stvarno smiješna kazna. S obzirom da dolazim iz Siska interesira me i što je sa prijavama koje su podnešene DORH-u u nekoliko godina za redom, a za koje čak većina nije zaslužila ni odgovor. Vezano uz nezakonite radnje u INA-i, a povjerenju većine radnika INA-e upravo su te nezakonite radnje dovele do sadašnje situacije. Podsjećam da svi oni upozoravaju da je razina izvršnih direktora upravo ta koja je napravila najviše problema, a ti izvršni direktori nisu imali radne dozvole u skladu sa Zakonom o strancima. I na kraju prije nekoliko dana smo imali priliku slušati premijera ovdje u Saboru kada je govorio onu svoju omiljenu tezu da je ova Vlada uvela kaznene odredbe za neisplatu plaće radnicima. U svom izvješću, str. 36. i 37., navodite upravo to, podneseno je 133 prijave, odbačeno 115. Naime, prema stavku 3., sad citiram, "nema kaznenog djela iz neisplate plaće kada je do neisplate došlo zbog nemogućnosti raspolaganja financijskim sredstvima itd., hoćete li u skladu sa člankom 236. Kaznenog zakona pokrenuti po službenoj dužnosti postupak protiv premijera jer tu stoji da tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist, dovede nekog lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Pa postavljam pitanje hoćete li postupiti u skladu sa člankom 236. ili barem upozoriti premijera neka se više ne služi sa dezinformacijama, odnosno nek prestane obmanjivati javnost, nije kazneno djelo neisplata plaća. To dobro ovdje piše, ali premijer se gotovo svakodnevno služi tom tezom. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Imamo nekoliko replika. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, prva replika. Štovani gospodine predsjedniče Sabora, kolega Novak. Ma idemo dati prilog našoj raspravi o materijalnoj poziciji DORH-a. Ja sam tvrda oporba, za vas i ne znam kad ste oporba, kad niste, ne bih baš stavljao kompletnu odgovornost na Vladu. Ne valja Vlada jer DORH-u ne daje dovoljno novaca za potrebe koje su evidentne. Pa mi smo u Saboru odgovorni za to. Niti mi možemo pobjeći od odgovornosti niti trebamo optuživati za to Vladu. Idemo donijeti neku odredbu u sljedećem proračunu i riješiti problem. Ali imamo i tu podsvjesnih nekih kočnica. Prihvaćam vaš prijedlog, zato sam se javio, vi ste mi ga na neki način unaprijed oduzeli ste mi glavnu oštricu moje replike, ono što je po sudu doneseno da da je nezakonito stečeno na prodaju, od toga se namiri prvo DORH, a ostalo onda dobrotvorne humanitarne organizacije ili država. Mi trebamo donijeti takav stav, takav zakon, takvu odredbu. Idemo, većina iz SDP-a i ostali to predlože, podržat ćemo, riješili smo problem. Bez ikakvog ustručavanja od ikoga zašto je to tako. Jer sud ne donosi, ne sudi DORH nego sud donosi presudu. I riješili smo problem. A inače život je koliko još ima vremena kompliciraniji od puno onoga što ste vi rekli, neću sad u to ulaziti. Ako ćemo široko tumačiti ulogu DORH-a i USKOK-a i mita trebalo bi zatvoriti sve doktore jer hodaju po kongresima. Je li to mito? A evo neka mi državni odvjetnik kaže je li to mito? Pa dašto je nego u neku ruku mito jer firme šalju doktore po kongresima da zastupaju njihove lijekove, budimo otvoreni. A DORH ne može, sad tko će naći sponzora za slati jednog mladog pravnika iz DORH-a, pa mora on to platiti iz državnog proračuna. Ali sad ne možete ni doktore zatvoriti jer treba ići na kongrese jer cijeli svijet ide na kongrese. odgovor na repliku poštovani zastupnik Mladen Novak. Ispričavam se ako se stekao krivi dojam da sam ja optuživao samo Vladu. Ja sam govorio uvijek vladajući, sigurno da ovaj Sabor snosi dio krivice jer ovaj Sabor na kraju krajeva izglasava i zakone i donosi proračun na prijedlog Vlade ali Sabor je taj, u Saboru se dižu ruke za to. Što se tiče samog financiranja ne znam da li je to stvarno realno moguće ali kao ideja zašto ne. Pogledajmo države u okruženju koliko ja znam također se namiruju upravo tim sredstvima oduzete i zamrznute imovine. Postavili ste pitanje iz vaše branše, iz vaše struke kako liječnici idu na seminare pa zamislite si da recimo jedinica lokalne samouprave pošalje ili netko tko je ogrezao u nešto pošalje na seminar recimo donira sredstva za seminar zaposlenika DORH-a. Samo bi nam još to falilo u toj priči. Točno, mi moramo, Sabor je taj odnosno Vlada predlaže u ovom slučaju rebalans i na osnovu toga će ja se nadam i na kraju krajeva i sam gospodin glavni državni odvjetnik je govorio o tome da se nada će u rebalansu biti ta stvar ispravljena. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Novak govorili ste o da kažem rashodovanju navodno starih informatičkih naprava kako se to hrvatski kaže i nabavci novih. Ja sam bio ajde da kažem toliko uporan ili pak vrijedan pa sam u ovogodišnjem Proračunu za 2014., dakle 2013., pobrojio stavke svih ministarstava, agencija, vladinih ureda, državnih tvrtki i pronašao da je iznos za nabavku nove informatičke opreme za ovu godinu više od 700 milijuna kuna. Dakle, iznos od 700 milijuna kuna. sad Silikonska dolina ili brda jel' kako će biti riješeno tamo, dobar je to zalogaj za one koji su dakle u tom segmentu vrlo napredni i mogu ući u taj posao, a ima očito u proračunu i novaca za to. Da ne govorim o gotovo 2000 nabavljenih novih automobila, 30 ECMO aparata itd. Govorili ste i o jednoj tvrtki privatnoj koja je ugrozila zapravo interese državne tvrtke, a država pomaže privatnu tvrtku, odmaže vlastitoj tvrtki. Pa trebali ste mu možda navesti i ime, jer to nije tajna i ne treba narod razmišljati o tome tko je ta firma, iako ja osobno znam, dakle radi se, dobro vi ćete sami to reći, ali valjalo bi možda se uspostavi dobra suradnja između Rumunjskog i Hrvatskog USKOK-a i DORH-a, da se vidi kako je glavni pregovarač i kupac HŽ cargo završio u rumunjskom zatvoru uz sve one optužbe koje su i za koje odgovara u Rumunjskoj. Možda bi taj pregovarač i pregovarači koji su s njim pregovarali također imali određenih stvari u tim pregovorima. Hvala lijepa.

definitivno dokaz da postoji, ajmo to reći maćehinski odnos prema institucijama od kojih se očekuju rezultati, da riješe malte ne sve probleme u ovoj državi barem iz sfere kriminala. Što se tiče tvrtke, ja ću ponovit što sam rekao maloprije, zanima me da li je davanje državnih sredstava koja su, jer državno je poduzeće, po nalogu ili uz odobrenje ministra u najam privatniku kako bi on ostvario mogućnost da bude konkurencija državnom poduzeću, odnosno kako bi po meni pod sumnjivim okolnostima preuzeo posao ovog državnog poduzeća nešto što spada u kategoriju kaznenog djela protiv službene dužnosti, kaznenog djela protiv gospodarstva ili korupcijsko kazneno djelo. Na što sam aludirao upravo tvrtku Adria transporti koja je registrirana sa sredstvima koja HŽ putnički prijevoz ugovorom dvije lokomotive, mislim da su dvije u pitanju sa pravom na proširenje ako se ne varam na deset, i time će ostvarivat prijevoz na prugama HŽ-a. Da bi se uopće ta firma mogla registrirat bili su im potrebni, bila su im potrebna sredstva. Sredstva dobivaju, interesantno skupština tog društva je jedan čovjek, ministar, i to nije moglo proći a da on nije znao za to. I sad imat ćemo situaciju do konca godine da će vjerojatno cargo otići u stečaj, a s druge strane posao smo omogućili nekom drugom. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Ne možete. Nemate poslovničku mogućnost nikako sada. Oprostite, molim vas kolega zastupnik Kajin… Kolega Kajin je li želite poseban status u Saboru, je li vi želite poseban status u Saboru? Nemojte biti maštoviti. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Novak vi ste u svojoj raspravi otvorili jedno vrlo važnu temu, po mom mišljenju možda i najvažniju od ovih. Kad je u pitanju ovo izvješće svi oni statistički pokazatelji za koje zapravo i nemamo točan odgovor, a to je i državni odvjetnik ovdje naglasio, a u izvješću piše da zapravo nekakve korelacije ne možemo povući jasne zbog čega je došlo do pada broja prijava posebno u nekim segmentima, a i zbog toga što se različite vrste ne mogu vjerojatno ni uspoređivati. Vi ste pomalo ironično i trivijalno o tome govorili, naravno na to imate pravo. A ja bih vam samo htio reći da se svaki sustav pa tako i računalno komunikacijska infrastruktura gradi godinama. Danas ne možemo govoriti o informatizaciji nekog sustava bez računalnih mreža. Ono što je u ovom, vi ste naravno ovdje naglasak stavili na broj računala koji nedostaje. Naravno da je to porazno, međutim to je manji problem, više u izvješću mene plaši ono što 28 lokacija nije povezano sa sigurnim pristupom internetu, dakle s hitro net mrežom. I taj pristup koji je kontroliran i siguran, jer to je iznimno važno zbog povezivanja različitih javnopravnih institucija. Pa bi nam onda vjerojatno bilo lakše kad bi pravosudni sustav, državno odvjetništvo, porezna uprava kad bi bili međusobno povezani jednim sigurnim pristupom koji će onda vrlo lako davati podatke o svim onim, a vezano uz prijave koje se podnose državnom U tom smislu mislim da je ova tema važna, ali i naravno vi ste to na jedan trivijalan način, kad govorimo o starosti računala nemojte zaboraviti da danas doista može računalo dvije godine staro za neke namjene, to je doista tako. Informatička tehnika se brzo razvija, naravno odgovornost je svih onih koji nabavljaju strojeve da razmišljaju o tome za što će ih u budućnosti koristiti. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mladen Novak. Pa počet ću od kraja. Kolega vjerujte mi znam o čemu pričam, ta računala nemate u ovoj zgradi, takvog računala, ima ih, to su računala koja su daleko kvalitetnija. I prema tome, sigurno nije to u pitanju. A bojim se da ih ima koja su još uvijek pod najlonom. Ta iz 2012. godine jer ih jednostavno niko ne upotrebljava. Spomenuli ste moje ironično ili kako vi kažete trivijalno raspravljanje. Pa gledajte zastupnici koji su prije mene u replikama se obraćali glavnom državnog odvjetniku su upozoravali, koristili su razne izraze da ukazuju na ozbiljnost situacije. I sad mi konstatiramo, to je institucija od koje se očekuje jako puno s obzirom na probleme s kojima je suočena Hrvatska, i sad mi konstatiramo da ipak to nije tako da to nije, ne znam ni ja koji sve izrazi su korišteni, ali činjenica je da je to tako. Možemo mi lagat sami sebe, ali činjenica je da je to tako. Spomenuli ste prostore koji nisu u mogućnosti informatičkih ih povezati na siguran način. Evo ja ću vam dati jedan dobar prijedlog, Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga je ukinuta nema dugo, pripojena HACOM-u, prostor u Jurišićevoj, ja vjerujem da bi taj prostor zadovoljio ovo o čemu ste vi pričali. Mislim da toj agenciji sigurno nije potreban, da oni imaju prostora na željeznici jer su vezani za željeznicu, ali … kolodvor daleko, ali onim smrtnicima koji tamo rade, njima je dobro iako nemaju kako doći do tamo, ali agenciji treba prostor u Jurišićevoj ulici. Možete misliti kako im je neophodno. I ono što nisam spominjao, odnosno samo sam … spomenuo nagodbe. Vodite računa da od tih nagodbi dosta se stvorila negativna slika o radu Državnog odvjetništva Hvala lijepa. Hvala i vama kolega. Na redu je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni odvjetniče, kolegice i kolege. Izvješće Državnog odvjetništva za 2013. godinu sadrži podatke o stanju i kretanju kriminaliteta, poduzetim radnjama na zaštiti imovinskih interesa RH, radu državnih odvjetništava te materijalnom i kadrovskom stanju istih. Smatramo da je izvješće dalo stručni i temeljiti prikaz rada Državnog odvjetništva, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika na progonu počinitelja kaznenih djela i zaštiti imovine RH. Nova Nova zakonska rješenja tražila su značajne promjene u načinu rada Državnog odvjetništva. Klub SDP-a smatra da je Državno odvjetništvo u cjelini odgovorilo na postavljene zadatke i zadržalo postojeću ažurnost i uspješnost. Tako su osim usmjerenosti na progon počinitelja kaznenih djela i zaštitu imovinskih interesa RH nova zakonska rješenja i rad Državnog odvjetništva dovela i do smanjenja broja predmeta na sudu. Ono što je obilježilo ovo razdoblje je pad podnesenih kaznenih prijava u odnosu na 2012. godinu. S obzirom da pad podnesenih kaznenih prijava kontinuirano pada unatrag nekoliko godina, svakako je potrebna analiza takvog kretanja. Kada bismo jednoznačno mogli reći da se radi o padu kriminaliteta, onda ne bi bilo razloga za posebnim analizama, već samo za zadovoljstvo, međutim razlozi zasigurno ne idu prema jednostavnoj ocjeni da se radi o padu kriminaliteta, posebno ne u svijetlu podataka da je od ukupno 71 tisuću 278 kaznenih prijava veći broj kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja, a to svakako ukazuje, kao što smo vidjeli i u izvješću, na manju otkrivenost pa smatramo da najava analize kroz suradnju županijskih državnih odvjetništava i policije ukazuje na dobru detekciju koja će doprinijeti naravno i ranijem otkrivanu. Ali ne samo to. Smatramo da u odnosu na otkrivanje kaznenih djela ne možemo detektirati problem samo prema policiji već i prema ostalim državnim tijelima kao što je porezna uprava. Podsjetiti ću da, i ne samo državna tijela, nego i dodatan angažman državnih odvjetništava pa mogu na tragu toga spomenuti vrlo bombastičnu u medijima popraćena razrješenja tadašnjih ravnatelja poreznih uprava. Kada to usporedimo sa brojem riješenih kaznenih prijava s naslova trgovanja utjecajem koji su izuzetno mali, postavlja se pitanje, a tu ne treba policije za otkrivanje počinitelja kaznenog djela trgovanja utjecajem, da li imamo i tu dovoljno veliki bazen da stanemo na kraj, posebno korupciji i posebno korupciji na lokalnoj razini? Ukoliko se usporedi broj kaznenih prijava po pojedinim državnim odvjetništvima s odlukama pojedinih državnih odvjetništava, vidljivo je da su se rješavali stari predmeti i kao što smo imali prilike čuti, ažurnost je u okviru dvomjesečnog priliva. Mišljenja smo da i dalje treba davati posebnu pažnju nadzoru u rješavanju starijih prijava. Naravno da sve prijave ne mogu biti rješenje, ali starije prijave ne smiju biti u ladicama, bilo bi dobro u budućim izvješćima dati podatak o broju starijih prijava po pojedinom državnom odvjetništvu. Ako se radi o nemarnosti pa posljedično u osobni spis odvjetnika ili zamjenika radi ocjenjivanja ili težim posljedicama kao pokretanje stegovnog postupka ili razrješenja, stalna briga i nadzor nad rješavanjem starijih prijava kao i struktura starijih neriješenih prijava pokazuju da borba protiv kriminala, a posebno korupcije nije rezervirana samo za visoke sfere i da nam je nulta tolerancija prema korupciji na lokalnoj razini jednak prioritet i trebao bi biti jednak prioritet, a stalni nadzor svakako je bitan za zadržavanje kvalitete rada i ažurnosti. Radi stvaranja uvjeta za gospodarski oporavak, posebno za ulaganje nužno je spriječiti, odnosno procesuirati zlouporabe na regionalnoj i lokalnoj razini. Sprječavanje svakako treba biti u aktivnom pristupu policiji i drugih tijela, ali procesuiranje svakako u domeni državnih odvjetništava pa ću ponovno spomenuti mali broj obrade i prijava vezano za kazneno djelo trgovinom utjecaja. Uspješnost rada Ureda za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta neupitan je u prilog čega ide svakako 95,5% suđećih presuda. Ono što svakako bode oči, na što osim žalbi, naravno, ured ne može utjecati, to su odluke u kazni. Od svih osuđujućih presuda na kaznu zatvora osuđeno je tak 24%, a u čak 70% izrečena je uvjetna osuda. Čuvajući se naravno bilo kakve paušalne ocjene ili bilo kakve namjere za dirati u neovisnost sudstva, kako je moguće da se nađu tolike olakotne okolnosti koje u primjeru koruptivnih kaznenih djela uz sve proklamacije i provedbe strategije i akcijskih planova za suzbijanje tog zla dovode do 70% izrečenih uvjetnih osuda. Ima li ikakvih dilema da uz sve strategije i akcijske planove kao preventivnih mehanizama da je adekvatna kazna i promptno oduzimanje imovinske koristi jedini siguran put suzbijanja tog zla za društvo. Jedna rečenica u zamrznutoj i oduzetoj imovini o raspravi prethodnih kolega koji su se referirali na 200 milijuna zamrznute i oduzete imovine i mogućnost financiranja Državnog odvjetništva iz tog bazena novaca valja istaći da ono što ne vidimo u izvješću, a vjerojatno Državno odvjetništvo i nema tih podataka je da se radi tek o zamrznutoj imovini, dakle radi se o imovini na koju je stavljena šapa da se s njom ne može raspolagati i o oduzetoj imovini iz samog tog podatka ne znači da je ona doista i oduzeta jer se ne zna koliko je pravomoćnih odluka suda izrečeno jel tek po pravomoćnim odlukama suda će doista određeni iznos sredstava i sjesti u državni proračun. Kada promatramo rad Državno odvjetništva u cjelini onda uvijek nekako u sjeni ostane zastupanje u zaštiti imovinskih interesa RH. Smatramo potrebni istaći da je Državno odvjetništvo dobilo u parnicama pred općinskim sudovima vrijednosti od oko 820 milijuna kuna odnosno dobilo 80% sporova što je svakako visoki postotak. Na području građanskog prava primjenom alternativnog rješavanja građanskih sporova, a što je omogućio Zakon o parničnom postupku, dodatno su se rasteretili sudovi jednako kao i na području kaznenog prava kroz oportunitet, kazneni nalog, institut beznačajnog djela itd. I zaključno, klub SDP-a podržat će ovo izvješće percipirajući prijedlog Državnog odvjetništva radi mogućeg unapređenja rada na pojedinim područjima. Hvala vam lijepo. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je Klub zastupnika nezavisne liste, poštovani kolega Damir Kajin i Ivan Grubišić. Poštovani gospodine predsjedniče, glavni državni odvjetniče. Dozvolite mi najprije da obitelji Luciana Delbianca izrazim najdublju sućut. Otišao je naš kolega zastupnik, prvi istarski župan "Il nostro incontre" uvaženi Istrijan koji je živio za svoju Pulu i Istru. Mirno snivaj Ćano. Evo samo toliko. Ja se slažem sa glavnim državnim odvjetnikom da je rad u DORH-u jedan od najnezahvalnijih poslova u RH. pažljivo sam pročitao ovo izvješće i ne može se reći jasno da DORH ne radi, ali imam dojam da se opet bavi tamo čeprka po površini, a ne ponekad bitnim. Ja znam u DORH-u radi nedostatnih 1672 osobe, 616 imamo imamo državnih odvjetnika zamjenika, 169 savjetnika, 35 vježbenika, 852 drugih zaposlenika. pod navodnicima ne mogu reći da volite, volite žene, preferirate žene 66% ili 2/3 su žene u DORH-u. U Zagrebu čak 82% zaposlenih u DORH-u su žene. Vidim da vam je uspješnost na strani 21 89% od 22305 prvostupanjskih presuda 19850 je osuđujućih. Jednom je, dobro možda ga ne bi trebalo citirati Sanader ovdje rekao, pa tako uspješni nisu ni u Sjevernoj Koreji ali ja ga spominjem samo stoga da bih rekao da kriteriji za sve u ovoj zemlji nisu isti. A zašto to govorim? Evo recimo jer Fimi Media je mila majka spram male istarske Fimi Medie koja je pet puta suptilnija, dugotrajnija, morbidnija, bezobzirnija od velike Fimi Medie. Ja svima želim sve najbolje, nikome ne želim zlo, ali hoću da mi već jedanput grad Pula dostavi odgovore koliko su oni novaca pozajmili nekim tiskovinama u Istri, koliko su društva u vlasništvu grada Pule pozajmili isto tako novca tim tiskovinama, koliko su u periodu od sedme do četrnaeste grad Pula spomenuta trgovačka društva naručili plaćeni oglasa i da ne nabrajam sve ostalo na što nikako godinama ne mogu dobiti odgovor. I znate što želim, da ti njihovi prije svega plaćeni mediji Glas Istre, REgional Express, TV Nova ona Pulska ne ona nacionalna jednostavno ravnopravno sve tretiraju. Ako vlast nema kontrole onda je sve bezvlašće i lopovluk, a uloga medija je valjda nadzor, a ne uvlačenje bilo kome. Lokalne vlasti za medije u Istri izdvajaju najmanje 1% svog proračunskog novca, to je cca 15 milijuna kuna na godišnjoj razini. Prošle godine samo županija Istarska 3,4 milijuna kuna. Za što? Da bi jedne isključivali da bi sebi pogodovali i neka oni to plaćaju, nema problema, ali neka to plaćaju svojim novcem, a ne novcima građana Istre. 15 milijuna kuna bez novaca komunalnih poduzeća, samo za medije. U 10 godina to je sigurno preko možda 150 milijuna kuna i onda ja kažem da j Fimi Media mila majka prema ovome što se dole dešava. Ja mogu razumjeti i koji je obim posla državnog odvjetništva i reći ću uvijek da je bolje da je tisuću krivih na slobodi nego jedan nedužan u zatvoru ili pritvoru naspram onih koji će reći neka se vrši pravda pa makar svijet propao. Pravda da, ali tvrdim da je najgora pravda u ovoj zemlji selektivna pravda. A u ovoj zemlji ima previše selektivne pravde. Spominjete na strani 65 financiranje političkih aktivnosti i promidžbe te da je 2013. povećan broj ovih predmeta na 2883. Od toga 2721 predano je prekršajnom sudu, u toj brojci nalaze se i preko 900 nezavisnih vijećnika koji nisu na vrijeme podnijeli godišnje izvješće i kažnjeni su do 60 tisuća a dobili su možda 10-ak ili 12 tisuća kuna. E onda svaka čast takvim našim prekršajnim sudovima. Ali one koji potroše 15 milijuna kuna e onda se njih štiti. A štiti ih tko? DORH ih štiti. Vi isto tako u DORH-u dajete pravna mišljenja o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o šumama, Zakonu o lovstvu, stanovima na kojima postoji stanarsko pravo i ponekada se to radi protiv zdrave logike, pa ja ću reći i samog građanskog interesa. Prije svega zbog mojih u Buzetu, svih stanovnika Buzeštine. Najprije moram se osvrnuti na ovaj Zakon o lovstvu, mi nismo normalna država. Tolerira se divljač, divlje svinje poharaju cijelu ljetinu, ako netko braneći svoje ubije tu neman oduzima mu se lov, puška, kažnjava se čovjeka sa 15 hiljada kuna umjesto da ga se nagradi. Ali bojim se da će seljaci kao u vrijeme Matija Gubca morati se sami početi braniti jer inače neće imati od čega živjeti. Pustite ljude u tom dijelu na miru. Imamo mi međutim i veće nemani od ovih divljih zvijeri koje, ja ću reći u dosluhu sa DORH-om proždiru cijele općine u Istri. I posve je normalno da pojedinci za jednu ili dvije kune dva, tri pet hektara, 15 hektara i više poljoprivrednog zemljišta, sve si to lijepo urbaniziraju i po tom detaljnim planovima u trošku samih općina isparceliraju do u najsitnije detalje za što onda ide cijena 50, 100, 150, 200 i više eura. Ali gdje je još veći problem, ako vi želite nešto graditi, benzinsku pumpu, recimo u Brtonigli ili ne znam neki hotel ili kuću e onda možete isključivo na parcelama tih ljudi. I onda mene DORH zove, nikada u životu nikoga nisam prijavio i govori mi pa bio je javni natječaj. Da, bio je javni natječaj za jedan hektar 14 hiljada to je početna cijena, nudi se 14300 kuna, ili za 5tisuća kvadrata 5625 kuna nudi se 5700 kuna itd. I ja sebi postavljam pitanje kako je moguće da u ovoj zemlji pogotovo na lokalnoj razini, ta nacionalna se nekako razriješila, evo dole 50 ljudi su teži od milijun ili 2 milijuna eura da tamo 2000 godine nisu imali ništa a obnašajući javnu funkciju gdje su plaće neusporedivo manje nego gospodina državnog odvjetnika, vaše ili moje odjedanput su teži od milijun ili 2 milijuna eura. eura. I mi jasno šutimo. Ali zašto ja to govorim? Imali smo na snazi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji brani prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta ali godinu dana nakon što je zakon na snazi pojedinci se uz suglasnost DORH-a knjiže na desetine, stotine hektara. Ili imamo situaciju plate 140 tisuća kuna za 6, 7 hektara, 2% kamate, ne plate 140 nego samo 12 tisuća prvu ratu i onda za tu istu zemlju dobe ili na tu zemlju dobe zajam iznosu od 350 tisuća eura. Pa koliko onda to vrijedi. Da li to vrijedi 350 tisuća eura ili 15, 17 tisuća eura? Zato kažem da za gospodarski, socijalni, društveni trenutak Hrvatske uz aktualnu ili šta je znam bivše vlasti svejedno, jednako je suodgovoran i DORH, mediji itd.. Mi imamo situaciju da mnogi državni odvjetnici dok su na funkciji sebi rade odstupnicu, ja ću reći da brane jedan parasustav da bi sutradan mogli živjeti od tog parasustava. Bilo da je riječ o kapitalu, bilo da je riječ o komunalnim službama, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi, umjesto da nadziru, naprosto štite. A zašto bi i radili, zašto bi se nekome zamjerali, danas rade za 14, 15 tisuća kuna ne znam koliko, sutradan kao odvjetnici mogu zarađivati milijune kuna. Ja to razumijem ali si postavljam pitanje gdje je vjerodostojnost institucije jer vidim da institucije ponekad imaju kočnice. Treba djecu zaposliti. Gdje ćete ih zaposliti danas? U državnim službama. Gdje? Najbolje u komunalnim poduzećima, lokalnoj samoupravi. Govorite o ratnom zločinu, tu se puno napravilo, što ćemo sa Mirnom vidjeti ćemo, što ćemo sa Galanom, bivšim predsjednikom Veneta koji na njihovoj kvesturi sve u šesnaest priča o prilikama u Istri, Sanader je vratio orla Tirolu, ovaj još drži, najviše istarsko priznanje, ja kažem neka si drži ovaj grb županije ali neka samo kaže šta se ovdje radilo. Šta ćemo mi sa listom, bio je na detektoru laži, volio bi ići na detektor laži ovdje u Hrvatskoj, šta ćemo sa Marijom Kapentankom Palicion, hoće li joj konačno grad urbanizirati zemlju koja je bila urbanizirana pa deurbanizirana? 2004. kod nje je bio brat izraelskog predsjednika Šimona Peresa htio je kupiti tu njenu zemlju ali ne ide, treba platiti reket u iznosu od 600 tisuća eura. A zašto Kapetanka, zadnji puta sam rekao? Mati joj je kraj Drugog svjetskog rata dočekala sa činom kapetana, bila je dva puta ranjena a na kućnom pragu su joj nacisti ubili oca, mater, zadnji puta sam rekao četiri, što braće, što sestara ne, 2 brata i i 3 sestre. Jednu u 9 mjesecu trudnoće. Tako je bilo u Istri '43. I onda naleti, normalno na brata Šimuna Pereza i netko je počinje reketariti. A takvih je primjera nažalost bezbroj. Kamenolomi, reket, kupnja državnog, pogodovanje, urbanizacija, a mi se bavimo sa 900 nezavisnih vijećnika. Šta ćemo sa ovim? A ponavljam, na desetine, stotine ljudi su teži u ovoj zemlji, obnašajući te poslove, baveći se javnom od milijuna i milijuna eura. nije mogao urbanizirati pa je prodao za 1 euro, ali se uskoro sve to urbaniziralo. Pročitao sam u najnovijoj banci da ako čovjek želi uspjeti u Hrvatskoj onda mora krasti, ali kako krasti, umjereno, ni previše, a ni premalo. A koliko je to umjereno e to ja sad ne znam, možda 5-6 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, možda 2-3 stana, možda 100-200 ili 500 tisuća eura. Što je ta država onda? I ja kažem nemojmo se bavit s ovim sitnim, bavimo se ovim drugim. Zlouporaba droga je strana 39. Ajde, policija je stvarno moram reći nakon promjena koje su se dole dogodile počela nešto raditi na Outlooku, Dimensionu, kod njih 400 zatekla droga, prekjučer u Poreču pronašla 20 tisuća marihuane. Kapa dolje. oni te festivale nazivaju kao produženje sezone, ja ih nazivam narko festivalima. Do 3500 djece prošlo je kroz priručnu poljsku bolnicu u Štinjanu i nikome ništa. Tko tim ljudima daje radne dozvole? A onda kada ja navodim neka bolovanja po onoj narodnoj "ako Bog da zdravlja od ponedjeljka sam na bolovanju" onda mi ti pojedinci naprosto prijete kaznenim progonom. Sve u svemu, meni je drago da imamo ovo izvješće, ali se usuđujem reći za kraj kakva politika takav DORH, kakav DORH takvo gospodarstvo, prije svega mislim na ono privatizirano, kakvo gospodarstvo takvi mediji, kakvi mediji takva lokalna samouprava. Svi smo naprosto tu na neki način uz to vezani. Što očekivati? Ako se nešto ne promijeni ja se bojim da tako skoro boljega biti na ovim prostorima u dogledno vrijeme biti neće. Ja se slažem, još jedanput ću reći, ono što je rekao i glavni državni odvjetnik, rad u DORH-u je vjerojatno najnezahvalniji posao u Republici Hrvatskoj. Mila majka je donositi presudu u sudovima spram ovih postupaka koje DORH vodi. Ali još jedanput i to govorim javno, već godinu dana molim, čak se i gospođa Musa negdje odselila, povjerenica za informiranje, dobio sam odgovor nepoznato, nemaju ureda više, da mi ona pokuša dostaviti odgovor koliko se za medije novaca troši u Istri. od jučer na webu su sva plaćanja iz Državne riznice. APIS je lani od države ne znam koliko stotina milijardi kuna znači, ali taj podatak nikako da dobijem i zato javno eto pozivam i glavnog državnog odvjetnika da kada to nisu spremni učiniti u stručnim službama Sabora iskoristi svoj autoritet i odgovori mi ili dostavi mi odgovor na postavljeno pitanje.

Radi se o situaciji u Istri. Nažalost, promatrajući rad Državnog odvjetništva u Istri možda bismo mogli reći da još uvijek u Istri ima nedodirljivih jer postoje prijave koje idu prema DORH-u, koje čekaju u ladicama ali se vrlo uredno izlazi na nebulozne prijave prema načelnicima, gradonačelnicima ili nekim inim i to koje su anonimne i nepotpisane. I stoga čisto jedan apel da se malo te prijave koje stoje u ladicama da se malo aktiviraju i da se konačno riješe neke situacije u Istri. Zahvaljujem. **Kajin, Damir (ID - DI)** S pravom ste nezadovoljan gospođo zastupnice i s pravom je glavni državni odvjetnik nezadovoljan radom novih institucija u Republici Hrvatskoj, evo npr. neosiguravanjem ovoga novca za vještake. Ali su isto tako mnoge institucije, mnogi građani nezadovoljni radom Državnog odvjetništva. Još jedanput ću ponoviti, kakva vlast takav DORH, kakav DORH takva lokalna samouprava, kakva lokalna samouprava takvi mediji itd., itd. Ja se slažem da jedan državni odvjetnik ne može znati što se zbiva negdje na terenu, kao što nitko iz Istre ne može znati što se zbilo u Slavonskom Brodu, Vukovaru ili u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali se slažem da je danas neusporedivo veći kriminal dole onaj bazni nego na vrhu države. Državni proračun iznosi 125 milijardi kuna za prošlu godinu, proračuni 500 ne znam koliko, 70 i nešto lokalnih jedinica, 21,9 milijardi kuna. Kontrolom medija ja tvrdim u Istri gora je danas no što je bila za vrijeme fašizma ili onog poratnog komunizma, 15 milijuna kuna ide za medije i naprosto na taj način se osigurava vlast. Ja kada to usporedim i povučem paralelu sa Fimi medijom, ja ne mogu vjerovati da se zapravo ništa po tom pitanju ne dešava. Ma ne želim ja nikome zlo, ali želim da svi budemo u ovoj zemlji, u jednoj regiji koja za sebe voli stalno isticati da je ispred ostalih, da budemo naprosto ravnopravna ravnopravna i da svi budemo na isti način tretirani, jer u protivnom nema ni slobode izražavanja ni slobode govora ni slobode štampe i vjerujte mi da to što ja danas govorim dijeli većina novinara u Županiji istarskoj. U ime Kluba zastupnika Slavka Linića, Branka Vukšića i Nedžada Hodžića kolega Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi glavni državni odvjetniče, uvažene kolegice i kolege. Kako se odnosimo prema izvješćima koja se podnose Saboru? Što u njima ocjenjujemo tehničke detalje ili suštinu? Ocjenjuje li se ono što je napisano i kako je napisano ili ono što je urađeno i kako je urađeno? O čemu nas uopće Državno odvjetništvo izvještava ovim izvješćem? O onom što je uređeno. No, kako znamo da je to što je urađeno dobro kad ne znamo ili tek nagađamo što nije urađeno. U ovakvim izvješćima je daleko intrigantnije ono što ne piše od onoga što piše, daleko je zanimljivije ono što se krije od onog što se otkriva. Uostalom, sav interes našeg razuma usredotočuje se na sljedeća tri pitanja što mogu znati, što trebam učiniti, čemu se smijem nadati? Čemu se smijemo nadati kada je Državno odvjetništvo posrijedi? Čemu se smijemo nadati kada je riječ o Državnom odvjetništvu kojim je apsolutistički kormilario neopravdano dugovječni Mladen Bajić doveden i odveden u vrijeme SDP-ovih vlada. Čemu se smijemo nadati kada glavni državni odvjetnik nije ni tužitelj, a ni sudski organ već politički uz premijera najistureniji politički organ, dolijali majstor preživljavanja. Ali preživljavao je zbog onog što je skrivao u ladici ne zbog onoga što je otkrivao. Preživljavao je ne zbog toga tko ga je tužio, nego zbog onih koje nije tužio. Ti će se Bajićevi repovi vući još godinama, možda i desetljećima, a to je Bajićevo kalkulantstvo s najvišeg političkog trona pohvaljeno kao odlika. U izvješću nas se pokušava zavesti hrpom podataka, brojaka, grafikona, jednom riječju statistikom. U 2013. je piše u izvješću 13% manje prijava o kriminalu u odnosu na 2012. i to je jedan od kolega iz SDP-a rekao vrlo zanimljivo. Što to znači? Ništa. Možda se manje kokošarilo, možda su građani, nadležna tijela demotivirani praksom DORH-a. Koja to mjerila dokazuju kad se kriminal i korupcija čine neisplativima ili kad se svode na podnošljivu mjeru. Tad je DORH uspješan, a kriminal je podnošljiv kad ga dovoljno udaljimo od najviših društvenih vrednota i temeljnih ljudskih prava, prava na život, slobodu, obrazovanje, rad, poštenu plaću, zaštitu imovine. Da bi se pravilno ocijenio rad DORH-a važno je znati je li se bavio problemima koji najviše opterećuju društvo. Prema izvješću u padu je kriminal, ali je u porastu rad za opće dobro. Znači li to da smo postali zemlja sa manje kriminala i korupcije koji su još uvijek najodrživije i najžilavije gospodarske aktivnosti. I u njima sudjeluju svi od od tzv. malih ljudi sa sitnim kriminalnim obrtima do stupova društva činovnika, menadžera, tajkuna i političara svih razina osim onih zastupnika koji ne obavljaju niti jednu drugu dužnost osim zastupničke. Manje je gotovo za trećinu prijava protiv pravnih osoba, a manje je i osuđenih pravnih osoba. Možemo li zbog toga biti zadovoljni? Zadovoljni mogu biti tek naivci. Tako dugo dok ne znamo što se i tko se krije iza ovih podataka manje može biti više. Tko su istraživani, procesuirani, osuđeni i oslobođeni? Ima li među svim tim zločinima i svom tom kriminalu među svim tim zločincima i kriminalcima onih koji kradu najviše i koji su najperfidnije i najuigranije povezani sa vlasti bez obzira predvodi li vlast HDZ ili SDP. Tako dugo dok ne znamo odgovor na to jednostavno pitanje izvještaji DORH-a mogu biti bacanje prašine u oči. Ima li u ovom izvješću nekog iz kriminalnih top 10? Gdje je tu HAC prema kojima je Fimi media dječji vrtić. Gdje su tu oni koji su na dvostruko skupljoj gradnji cesta zamračili milijarde? Je li u tom izvješću obuhvaćen jedan od najeklatantnijih primjera uništavanja općeg dobra da bi se prijevarama, obmanama, perfidnim mafijaškim transakcijama ostvarila bajoslovna osobna dobit. Govorim o slučaju Kamensko. Jesu li protagonisti, neizvršitelji već izakulisne gazde obuhvaćeni ovim izvješćem ili ih nema jer bi na tim jakim, koje li ironije stupovima društva gospoda Bajić i Cvitan polomili zube ili bi kako to reče predsjednik Josipović jednom završili u loncu, skuhani. A oni ne bi prijevremeno u lonac. Je li u izvješću obuhvaćen HŽ Cargo? Je li obuhvaćeno mafijašenje otpadom? Je li izvješćem obuhvaćen barem jedan od onih 200 sumnjivih računa vezanih uz Hypo banku, a u kojima je piarovski govorio Mladen Bajić kad mu je to trebalo. li u Izvješću Daimler ili su možda izvješćem obuhvaćene idejni tvorci, a onda i profiteri pljačke žita poznatijeg kao Đakovština. Jesu li u izvješću istražene veze Nine Pavića i Ivice Todorića u slučaju kupovine bezvrijedne M start tvrtke za gotovo 44 milijuna kuna? Je li istraženo što je u pozadini toga? Ili će jedini eho ovog pitanja biti moje medijsko razapinjanje u EPH-ovim izdanjima. Vjerojatno ovo zadnje. Jesu li izvješćem obuhvaćeni tajni računi u austrijskom Villachu? Je li ovim izvješćem obuhvaćena barem jedna od svih tih fantomskih dvjestotinjak kaznenih prijava protiv Mladena Bandića, Istraga je ako se ne varam najavljena prije prošlih predsjedničkih izbora ili dižite optužnice ili se gospodinu Milanu Bandiću ispričajte. Nemate pravo nekoga držati pod sveopćom sumnjom gotovo čitavo desetljeće i ništa ne poduzimati. Ne zaslužuje to javnost, ne zaslužuje to Milan Bandić. Sve mi to sliči na reket, a taj reket je najopasniji kad je s najvišeg vrha ili se nekog zbog nečega štiti. Iako nije predmet ovog izvješća treba spomenuti glasnu najavu novog državnog odvjetnika gospodina Cvitana da će progoniti korupciju i kriminal u režiji lokalnih šerifa. Za sad je riječ o ćorku ili je načelnicima, gradonačelnicima i županima, te birokraciji jedinicama lokalne samouprave učinjena nepravda jer kriminala nema. Koliko je ovim izvješćem obuhvaćeno javnih tvrtki koje su i danas bankomati stranaka te socijalne ustanove za uhljebljenje rođaka i drugova, političkih moćnika. Ili pak DORH nastoji čistiti ribu od repa, tako da do političkih i tajkunskih živih glava nikad ni ne dođe. Sve mi se čini da sa svim raspoloživim šmrkovima gasite kokošinjac dok gori kuća. Vaš posao je bivši i sadašnji državni odvjetniče da dokazujete kriminal, da lopovima ne date mira, da svi koji su nepošteno stekli svoju imovinu ne mogu oka sklopiti, a oni izgleda spavaju dubokim snom. Ako se protiv njih i pokrene postupak, ako završe pred sucem i ako im zaprijeti kazna nagodit će se, sporazumjet će se o kazni. S kim? S DORH-om. Istrgovat će kaznu jer je kod nas dopušteno po mnogo nejasnijim kriterijima od pravno sređenijih država trgovati s pravdom, o čemu je ovih dana u presudi Damiru Pahiću progovorio sudac Ivan Turudić. S kojim se, ovaj put, u potpunosti slažem. Trgovina pravdom je nepravda, gdje god se događala, ovdje, u Švicarskoj ili u Americi. A ta se nepravda čini pod izlikom da se tom malom nepravdom otkrivaju mnogo veće i za društvo važnije nepravde, veliki lopovluci. Kod nas se ni ti veliki lopovluci ne Rečeni Damir Pahić, bivši upravitelj Sisačke bolnice, nagodio se s DORH-om o kazni za to što je sinu namjestio dobit od gotovo 700 tisuća kuna. Varao je dugo i temeljito. I za te je prevare dobio 10 mjeseci zatvora koji je zamijenjen radom za opće dobro. Da svinjarija bude još veća 2 sata rada za opće dobro vrijedi jedan dan zatvora. Baš smo humani i dobrohotni prema lopovima. I tko još ne bi u Hrvatskoj krao? Tako je bivši ministar poljoprivrede Petar Čobanković za milijunske prevare osuđen na nekoliko desetaka sati guljenja krumpira, ako ga uopće i guli, umjesto da guli iza rešetaka. Znam ženu, spremačicu, koja je ne znajući što radi zbog dva puta po 200 u dućanu datih krivotvorenih kuna odgulilla 2,5 godine zatvora. Nije krivotvorila, niti je znala da je novac krivotvoren. U procesima protiv Sanadera mnogi lopovi izbjegli su zatvor jer su trgovali pravdom, mnogi koji su trebali sjesti na optuženičku klupu nisu sjeli samo zato što tobože nisu znali za što dižu ruke, što potpisuju i zbog čega vjerno služe lopovluku. DORH nije dužan polagati račune za nagodbe, čak ni Saboru ili naročito ne Saboru. Dakle, DORH može sklopiti nagodbu i sa visoko pozicioniranim lopovima što uostalom i čini. I kakvu poruku šalje javnosti? Lopovluk se još uvijek isplati, trebate samo naći Pedra i u njega uprijeti prstom. U izvješću se kaže da je u 2013. bilo 425 presuda po sporazumu što je manje od 3% ukupno osuđujućih presuda. Ali je naravno ključno pitanje koje su to presude, kome se pogodovalo, s kim se trgovalo i zašto se uopće trgovalo. Bolje trguju vještiji odvjetnici i zarađuju uspješnim trgovinama za svoje klijente kriminalce veliki novac. Upravo te trgovačke nagodbe potvrđuju da praksa određuje pravo umjesto da pravo određuje praksu. U pravno uređenijim državama u nagodbama uz tužitelja, uz obranu, uz tuženoga aktivno i odlučujuće sudjeluje sud koji na kraju određuje visinu kazne. U već spomenutom procesu protiv Pahića DORH je prethodno se nagodivši s Pahićem najavio žalbu. Na što će se žaliti? Na svoju nagodbu. Zbog toga je sudac Turudić s pravom podigao glas. Zakon o kaznenom postupku treba u tom segmentu hitno mijenjati. Iako je pod Izvješćem DORH-a za 2013. potpisan Mladen Bajić, treba li o njemu uopće raspravljati sa gospodinom Dinkom Cvitanom u Saboru jednoglasno izabranim glavnim državnim odvjetnikom? Treba već zbog toga što je gospodin Cvitan kazao da će politika DORH-a biti politika kontinuiteta. Zar zbilja kontinuitet u nečinjenju i činjenju kada se otklone sve opasnosti za smjenu? Kontinuitet u lovu na sitnije žive političke ribe i negdašnje moćnike koji su otpisani i prije nego što su s dužnosti utekli ili su smijenjeni. Kontinuitet u zatvaranju očiju pred najtežim oblicima prirodnog kriminala, kontinuitet u sklapanju saveza s još uvijek u Hrvatskoj nedodirljivim moćnicima, prijateljima ministara ili državnih odvjetnika. Kontinuitet u izbjegavanju najtežih slučajeva. ikome čudno da se Hrvatska nezaustavljivo strmoglavljuje u provaliju kad je na djelu kontinuitet ekonomske i kontinuitet pravosudne politike koja je najveća rak-rana i društva i države. Iako ste na čelu DORH-a tek mjeseci očekivao sam od vas više. Ne zbog kukurikanja već rada, odlučnijih poteza, proganjanja kriminalaca. Pet prvih mjeseci ne obećaje da se i vi gospodine Cvitan kao kao da se plašite kipućeg lonca. Istina, u koketiranju s javnosti se na sreću niste ugledali na svojeg prethodnika koji je bio treba mu priznati najvještiji prikriveni komunikator s odabranim novinarima. I ne vjerujem u onu tezu da iz DORH-a ne cure informacije, informacije cure jer imam i ja nekih podataka od novinara s kojima komuniciram, svojih bivših kolega. Vi to niste ili niste još, ali o vašem radu ćemo možda raspravljati već na proljeće s nadom da nećete u predsjedničkoj kampanji i zakulisno sudjelovati bez obzira što vam obećali. Naravno, DORH nije samo šef, iako je šef taj koji određuje smjer i karakter odvjetništva. Već odvjetništvo čine i marljivi odvjetnici, odnosno tužitelji čiji trud ne prati odgovarajuća nagrada. Tužitelj primjerice dežura noću na sudu, taksijem odlazi na raspravu i kasnije nastavlja s radom u svojem uredu. I pri tome mu nisu plaćeni svi prekovremeni. Noću dežuraju i prekovremeno rade i žene, uglavnom žene, a među njima je i puno onih koje imaju djecu i obitelj. Posao državnog odvjetnika je težak, nezahvalan, mukotrpan i za one hrabre opasan. K tome se još taj težak posao lako gubi zbog šefovih hirova. Ne samo da je lijep običaj nego je to i odredba Poslovnika o radu DORH-a da nadređeni državni odvjetnik svoje neslaganje s primjerice sadržajem optužnice, izborom optuženika ili rješenjem o odbačaju kazne prijave izrazi obvezujućom pisanom uputom nižem državnom odvjetniku, a ne neformalnim nametanjem neobrazloživih stavova, čega ima. Uz hrabrost glavnog državnog odvjetnika bez kalkulacija o vlastitoj sudbini imali bismo sređeniju, pravedniju i državu i društvo koje sve manje vjeruje u pravosuđe čiji je DORH sastavni samostalni dio. U Hrvatskoj je prioritet gospodarski kriminalitet jer gospodarski oporavak je neodvojiv od pravne sigurnosti i reda u tom području. Prioriteti se trebaju određivati po visini štete i važnosti ugroženog dobra. Ako se progoni određene osobe zbog kriminala koji je po šteti izgleda bagatelan u odnosu na kriminal s velikom štetom tada su neizbježne sumnje javnosti u načela rada policije i DORH-a. Nitko ne očekuje da DORH javno govori o tome što određenog tjedna ili mjeseca istražuje ali svojim djelovanjem moraju načelno davati do znanja da poštuju spomenuta načela. Uz sva načela tajnosti rada, neobično bi bilo da narodu ne polaže onaj koga koga narod plaća. Hvala lijepa. koje se dakle sklapaju sa optuženicima za pojedina kaznena djela. Pa mislim da je nažalost praksa pokazala da bez toga mnoga teška kaznena djela ne bi mogla biti ni procesuirana ni osuđena, tako i vani. I uostalom mi smo to uzeli taj primjer iz vanjske prakse. Mislim čak da bi određeni novi instrumenti u tom pogledu i trebali biti dostupni tijelima državnog progona. Nažalost, to je stvar prakse. Bez toga neće i ne može biti boljeg i uspješnijeg otkrivanja, u prvom redu otkrivanja, ali ni procesuiranja pogotovo kaznenih djela korupcije gdje gotovo da oštećena strana ne zna da je oštećena. Dakle, kad netko je korumpiran onaj tko ga korumpira i on oni imaju koristi a oštećeni su u biti građani, a često ni sami nisu svjesni da su oštećeni. To je jedan nužan instrument koji mora ostati postojati i koji daje rezultate. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Pandek, nagodbe jesu moralna i pravna dvojba, sasvim sigurno. One možda ne treba u cijelosti odbaciti. Ali da najviši državni dužnosnici, oni koji su dovikivali i držali moralne prodike iz saborskih klupa budu pošteđeni zbog toga što su progovorili, što su natovarili svoj grijeh nekome na leđa, a takvih slučajeva ima i dobro ih znamo i danas gule krumpir, a da sitni kokošari za 200, 500 ili 1000 kuna gule zatvor nekoliko godina dajte mi recite koja je to pravda? U kakvu vi to pravdu vjerujete? Kako vi možete vjerovati da u slučaju u suđenju Ivi Sanaderu većina onih koji su sudjelovali u teškom kriminalu, koji su opljačkali državu, koji su držali vreću ili su šutke pomagali da se to događa će proći bez optužnice, optužnice, proći će sa uvjetnim kaznama, proći će sa guljenjem krumpira. Je li to poruka ostalim državnim dužnosnicima? Nagodite se, ukradite pa se nagodite. Samo nađite malo većeg lopova od sebe. To je moralna dilema. Ne slažem se s vama da ne bi bilo otkriveno, treba više raditi, treba vještine. Ja ne znam kakve vještine su potrebne, nisam se tim poslom bavio, ali znam da postoje puno uspješnije države u otkrivanju kriminala gdje ima puno manje kriminala pa ga je teže i otkriti koje se ne služe tim Šerifi onakve kakve poznamo iz onih filmova oni su podlijegali reizboru, bili su zaduženi za čuvanje javnoga reda, za čuvanje imovine i bilo je to časno zanimanje. Ali u onom kontekstu u kojem se šerifi ti spominju kod nas čelnici lokalne samouprave uglavnom u negativnom kontekstu kao neki nečasni ljudi, a ja želim ovdje spomenuti da ti lokalni dužnosnici brinu o toj imovini i brinu o poboljšanju kvalitete življenja, o predškolskom odgoju, o zaštiti od poplava. Sada u ovom vremenu kada je bio prije kratkog vremena sustav itekako načet čelnici ti lokalne samouprave su itekako kvalitetno obnašali svoju dužnost. I to su ljudi koji se I sad pogledajte u tom kontekstu stvaranja neke atmosfere prema tim ajmo uvjetno rečeno tim šerifima itd., svako malo se sretne neka prijetnja. Prijetnja u medijima, pogledamo u nekom glasilu velikom e slijedi lov na lokalne te moćnike. A prijetnja je kazneno djelo, to je napad na život i tijelo, napad na zdravlje ljudi ajmo reći na neki način a očekuje se kvalitetan rad očekuje se kvalitetan rad što i treba biti naravno sukladno zakonu i svemu skupa. Pa onda uistinu stoji ona teza ako je to artiljerijska priprema što je rekao kolega Marasović za reformu lokalne samouprave takav jedan pristup ako je to ta priprema onda isto tako kao i one doktore koji idu po kongresu ajmo isto tako pozatvarati tih čelnika jedinica lokalne samouprave pa da onda se na taj način riješi eto ta lokalna samouprava. Ja mislim da to zahtijeva jedno razmišljanje i jedan pristup korektan i objektivan. Hvala lijepa. riječima zapravo, nije citat ali je osvrt na izjavu gospodina glavnog državnog odvjetnika, koji je najavio da će se obračunavati sa kriminalom u lokalnoj samoupravi i sa lokalnim šerifima. Ja se s vama u potpunosti slažem, većina čelnika lokalnih samouprava su pošteni ljudi, vrijedni, radišni i radni. Gdje ima kriminala treba ga istražiti. I upravo kad sam govorio o gospodinu Bandiću u Gradu Zagrebu gdje se 10 godina najavljuje prije svakih izbora da će gospodin Bandić biti uhapšen, prije svakih izbora. Pročitajte sve novine koje su u tome, to je pritisak na gospodina Bandića, to je pritisak na društvo i percepcija društva koje ništa ne radi. Možda gospodin Bandić nema nitijednu kaznenu prijavu. Ako ima zašto se ne poteže? I zato sam rekao ispričajte se gospodinu Bandiću ako nema toga? Mislim, nitko ne treba ovdje u Saboru govoriti o konkretnim procesima, ali o tome da je netko 10 godina na stupu srama, a 10 godina se ništa ne poduzima mislim da onda ne funkcioniraju niti tijela države niti sama država. I to je onda upitno. I slažem se s vama nedopustive su prijetnje. nedopustive su prijetnje. Puno je bolje da državni odvjetnik, možda državni odvjetnik će nas iznenaditi sa svojim radom, puno je bolje da se radi u tišini i da se napravi nešto nego da se galami i da se postane medijska zvijezda, a da pri tom stoji zapravo iza toga interes ili klanova ili političkih moćnika. **Zgrebec, Dragica Pa kolega Vukšiću, dio replike, odnosno uvod mi je doktor Milinković uzeo. Mislim da je loše, a bilo je loše i po mom mišljenju od strane državnog odvjetnika kad je najavio tu, ajmo to tako nazvat hajku odnosno kriminal lokalne samouprave. Svaki kriminal ima ime, i prezime i počinitelja. I kad govorite o tim lokalnim šerifima ili o kriminalu u lokalnoj samoupravi javnost to koliko ja shvaćam percipira kao svi su oni isti, To su ljudi koji su imenom i prezimenom stali pred svoje birače i kao takvi izabrani. I ja ne znam da postoji u državi institucija koja je više kontrolirana od jedinica lokalne samouprave, od državnih revizija, od poreznika, od šestomjesečnih izvješća o svome radu gradonačelnika, načelnika ili ne znam čega i svemu što radimo. Upravo ovakav način na koji vi ste to prezentirali pa i svom izlaganju u startu kad je preuzeo dužnost i državni odvjetnik potiče one koji svima nama koji smo čelnici lokalnih samouprava, ja ne znam da li ima u tih 548 čelnika jedinica lokalne samouprave koji nema nekakvu prijavu, ako ništa drugo iz političkih ili ne znam kakvih razloga. I ono što nas svih ograničava u našem radu, vjerujte da svi čelnici jedinica lokalne samouprave za razliku od prije pet, šest, sedam, osam godina debelo, debelo preispitujemo svaku svoju odluku, da nas to usporava u tom svom radu jer je stalno nekakav pritisak nad tim čelnicima jedinica lokalne samouprave jer su svi oni nekakvi potencijalni kriminalci. Kad se na ovaj način ovdje za ovom govornicom to tako percipira i govori. Dakle, ime i prezime ima onaj koji je počinio nešto i kao takvog ga treba prozvati. Vi ste spomenuli Bandića, da li je ili nije nitko od nas ne može tvrditi. Postoje nekakva sumnja ali generalizirat svih mislim da nije dobro. Uvaženi kolega, evo opet kažem kao i s kolegom Milinkovićem, slažem se s vama ne treba generalizirati. Ja sam u ovom svom osvrtu u Saboru spomenuo najviše imena i prezimena upravo zbog toga što mislim da treba, ne treba, ne smije se govoriti u Saboru neki drugovi, neke pojave kao što se to govorili do 90. godine nego svi ljudi imaju ime i prezime. Opet ne može se samo govoriti o imenima i prezimenima. Ponavljam, velika većina ljudi radi pošteno svoj posao. Međutim, ja sam čuo od državnog odvjetnika da će biti i što je dobro da bude kontrole zašto ne. To što ste vi stalno kontrolirani to je dobro, ali nije dobro što ste govorili maloprije da se iz političkih razloga kako bi se takmac eliminiralo iz političke utakmice, blati. Ali onda treba državno odvjetništvo na vrijeme procesuirati, istražiti i reći oprostite tu nema, to je čista podmetačina. Zato što slučajevi stoje godinama ili desetljećima u ladicama, zato se sumnja sve u svakoga. Pa često ja čujem i na cesti kad ljudi kažu svi ste vi isti, svi ste vi isti. Nismo svi isti to dobro znate, razlikujemo se u mnogo čemu, pa razlikuju se i dužnosnici u lokalnoj samoupravi upravo po svom predanom i poštenom radu od onih koji ne rade to i koji su procesuirani. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjednice Zgrebec, uvaženi glavni državni odvjetniče Cvitan. Pred nama je izvješće koje je po svojoj formi i po svom sadržaju vrlo slično izvješćima o radu državni odvjetništava u proteklih nekoliko godina. šest sličnih izvještaja sa pomalo sličnim problemima, sa više ili manje uspjeha u broju podnesenih prijava, u broju procesuiranih slučajeva, u broju osuđenih slučajeva. Međutim, ono što je najvažnije, najvažnija je funkcija onu koju vi obnašate, vaša dužnost a i zadaća Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a to je progon počinitelja kaznenih djela, štićenje interesa Republike Hrvatske, imovinskih interesa ali i usklađivanje sa svim onim obvezama koje je i Hrvatski sabor, Parlament koje je i izabrao i vas osobno za nositelja i glavnog državnog odvjetništva ali i Državnoodvjetničko vijeće koje je izabralo zamjenike državnih odvjetnika i općenito sustav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Na početku bih rekao da je pomalo čudno da je mišljenje Vlade Republike Hrvatske na ovo izvješće za 2013. godinu takvo, ono je puno određenih kritika ne samo o tome da li je to financijska usklađenost sa državnom riznicom nego i sa određenim elementima koji se podudaraju sa nepoznavanjem temeljnih pozitivno pravnih propisa Republike Hrvatske od nekih uputa i navoda da se određene teze o izvješću trebaju uskladiti sa zakonima koji su u međuvremenu promijenjeni ali i u odnosu na vrijeme na koje se ovo izvješće odnosi. Osobno mislim da se tu ipak radi o jednoj poruci bivšem glavnom državnom odvjetniku gospodinu Bajiću i to smatram nepoštenim, jer ako je gospodin Bajić imao povjerenje silni niz godina bilo lijeve, bilo desne strane onda bi fer prema i njemu osobno, i prema Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske bilo da se na ovakav način što je presedan dosada da dobivamo mišljenje Vlade koje je suprotno i puno kritika u odnosu na određene elemente izvješća a onda se daje pozitivno mišljenje je u međuvremenu došlo do promjene na čelu glavnog državnog odvjetnika. Mislim da je poštenije da smo prihvatili jedan i od naših prijedloga Kluba zastupnika HDSSB-a ali od nekih šuškanja koja su došla iz Ministarstva pravosuđa i Vlade da bi mandat glavnog državnog odvjetnika, da je bio određen na vrijeme da li dva mandata četiri godine ili jedan mandat osam godini, bilo puno poštenije kada istekne vremenski period toga mandata da se onda bira novog glavnog državnog odvjetnika, a i onako po Ustavu i zakonu glavni državni odvjetnik obnaša i dalje dužnost zamjenika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. taj "tzv. nepotrebni obračun" nije trebao imati ovakvo mjesto u mišljenju Vlade, nego ako nešto je dobro onda je dobro, ako ne valja onda ne valja, treba imati argumente a ne puno kritika na kraju da se prihvaća. To nema veza ni sa vama osobno ni sa osobno bivšim glavnim državnim odvjetnikom nego ako ćemo imati i težiti poštenom, neovisnom i nepristranom sustavu onda treba biti pošten i prema ljudima koji su u datom vremenu imali povjerenje ovog visokog doma. To smatram poštenim i trebamo u vremenu koje je pred nama razmišljati da se zbog određenih i i trendova političkih, ali i u europskom okruženju, ne da to ima veze sa imenom i prezimenom osobe nego bi bilo poštenije ako nekom istekne mandat da mu je mandat istekao snagom Ustava ili zakona, a ne da se stvori fama svake godine oko vašeg izvješća tko će što reći, tko će više slučajeva na osobnoj razini iznositi u konkretnim predmetima koje vi trebate neovisno raditi, onda se od vas očekuju ne znam kakvi rezultati, a već javnost s obzirom na žalost težak život u Hrvatskoj već jednim natpisom u jednom mediju se stvara fama da nekoga se treba osuditi, strpati u zatvor na dugi niz godina bez da je i započelo dizalo optužnice, bez da je započeo sudski postupak, bez da je onaj redoviti pravni put koji se zove pravna država

postupak bude zaista nepristran, da bude pravedan prema strankama u postupku koje se nađu, bilo to osumnjičenici, bilo to tužitelji, bilo to tuženi. Ako ćemo težiti pravnoj državi, ako ćemo težiti tome da je vaša ustavna odluka, ustavna pozicija takva da ste vi neovisno tijelo, 2010. godine smo se potrudili da to tako bude, to smo usklađivali sa u postupku pristupa Republike Hrvatske EU. Onda trebamo biti vrlo osjetljivi prema mehanizmima i metodama na koje će državno odvjetništvo, ali i USKOK ići prema javnosti. Vi tu imate punu potporu, jer tu ne treba floskule bacati i reći što će neko zvučnije reći ovdje za saborskom govornicom. Vi ste dobili potporu Parlamenta, jednoglasnu potporu, i vaš prethodnik je imao potporu Parlamenta, od vas se očekuje neovisnost i nepristranost. Pa onda ovo stalno ponavljanje godinama da se određene informacije iz tajnih istraga iz postupaka koji bi trebali biti dakle servis onim drugim pravosudnim tijelima, kada trebaju odlučivati o tome dovodi u pitanje ako se stvorila ta određena mreža koja u isto vrijeme glumi i tužitelja i suca. Stvara se fama da smo mi jedna visoko korumpirana država, država koja luta u bespućima EU, u bespućima tzv. poštivanja ljudskih prava a sve u svemu narod loše živi, sve je teže siromaštvo. I onda se upravo na ovaj visoki dom, na Parlament ali i na državno odvjetništvo, od vas se očekuje da morate postupati. Vi sami govorite o realnim problemima unutar državnog odvjetništva od nedostatka sredstava, nedostatka opreme, nedostatka ljudi, nedostatku sredstava za edukacije, a u drugo vrijeme mi očekujemo od vas da morate reagirati čim neko pukne prstom a posebno kad dođu izbori za bilo bilo koja predstavnička tijela, onda je državno odvjetništvo USKOK zatrpano sa silnim anonimnim prijavama gdje se želi blatiti kandidata koji je trebao obnašati neku dužnost. Onda bismo mi trebali vama dati još više novca da možete imati i takve urede koji će za svake izbore imati posebne istražitelje koji će se načitati svega i svačega. Jer će se kroz kroz medije koji su, isto tako možemo reći slobodno i određene krugove, lobije i slično, evolvirani u taj izborni sustav, steći usude javnosti, pa onda neko postane lopov prije nego što je i dobio uopće pokretanje optužnice a kamoli da je došao na sud. Dakle, težimo mi jednoj pravednoj, jednoj formi državnog odvjetništva, USKOK-a koje će imati sve svoje ovlasti po Ustavu i zakonu a koje će vas pustiti na miru. I tu ja pohvaljujem vaš stav da ne kontaktirate sa medijima u nekoj velikoj mjeri, samo po potrebi jer to se od vas i očekuje. A ovaj visoki dom vama treba pomoći, ako mi od vas tražimo da budete efikasni, da vaši dužnosnici, službenici, namještenici mogu raditi onaj posao za što smo mi vas zadužili ovdje u Hrvatskom saboru onda trebate imati poluge i elemente da to zaista možete raditi. Ako ćemo mi vama reći da vi morate imenom i prezimenom neku osobu goniti i suditi onda je sve skupa to jedna politička igra koja nema veze sa zdravom pameti. Je ovo dom koji vas bira, ali za neovisnost ako se tome teži onda sve te fore koje dolaze pred svake izbore treba staviti sa strane jer kako ćete vi procijeniti od silnih za načelnike, gradonačelnike, župane, saborske zastupnike, ministre i slično kad vam je konkurencija takva da prvi susjed misli da što prije odletite van da može sjesti na vaše mjesto. Jer je tamo u lokalnoj upravi svako zna što ste radili, a niko ne zna pogledati šta sam radi i niko se ne usudi imenom i prezimenom reći da dokaze vama ili tijelima koji to rade. Da ima zaista činjenica koje će pomoći pravosuđu i sudovima da osude osobe ako su one zaista krive za to što su počinile. To bi trebao biti sustav na koji bi naše državno odvjetništvo ali Parlament u odnosu na vas trebao postupati. Da se svake godine ne dovodi u pitanje, kad vi dolazite u Hrvatski sabor koju ćete izjavu dati medijima kad kažete da zaista probleme koje imate, da se to stavlja na razmjenu i da je to smiješno da govorite. A u drugo vrijeme Vlada koja je danas, dakle Vlada SDP-a sa partnerima daje mišljenje gdje se u nizu elementa od financija do poznavanja zakona daju packe državnom odvjetništvu, onda se sve to skupa usvaja. Tu mi moramo biti pošteni i realni prema vama i prema svim ljudima koji rade u državnom odvjetništvu USKOK-u da imate elemente koje vam je ovaj visoki dom i dao. Što se tiče kapaciteta, financijskih uvjeta u kojima raditi i velikom opterećenošću sa građansko upravnim odjelom i sa velikim brojem predmeta gdje je kritičko mišljenje Vlade da nije na dovoljno stranica obrazloženo koliko se radilo u tome odjelu. zaista treba razmišljati da se oko ključnih pitanja u Hrvatskoj barem pokuša postići nacionalni konsenzus i da se Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske USKOK-u daju elementi za kazneni progon počinitelja koji su dakle prekršili pozitivno pravne propise u toj kaznenoj sferi. A da se ovaj odjel građansko upravni uza sve stručne sve stručne procjene, ekonomske i sve druge koje trebaju biti stavi pod okrilje Vlade Republike Hrvatske. Da bi ti postupci bili puno efikasniji mi očekujemo tu rezultate, a ne da se to odugovlači i da imamo možda zastoj u takvim slučajevima zbog vaše opterećenosti drugim dijelom, pa da pokušamo to ako postoji konsenzus i volja, a i procjena da je to dobro odvojiti iz državnog odvjetništva i staviti pod servis Vlade Republike Hrvatske, a vama dati elemente i poluge da možete kao tijelo kaznenog progona sukladno Ustavu Republike Hrvatske postupati u zaštiti interesa Republike Hrvatske. To je nešto o čemu treba govoriti kada su vaša godišnja izvješća ovdje. Što se tiče statistika i broja predmeta, broja istražnih radnji, broja prijava koje su opale one ne čude jer je došlo do promjene Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona gdje su neka djela koja su do sada bila u sferi kaznenog prava otišla u sferu prekršajnog procesuiranja pa onda je i samim time došlo do manjeg broja prijava i predmeta. Ali mislim da je puno bolje kada se radi i ovdje u izvješću spomenutima mlađih punoljetnika, maloljetnika, nekih kaznenih djela koji zaista po svojoj srži ne bi trebale spadati u sferu kaznenoga prava, da se više stavi element na postupak rehabilitacije, na postupak svrsishodnosti i oportuniteta, da se prema tim ljudima ide, da ih se vrati na onaj pravi put, posebno kada su u pitanju maloljetnici, a ne da to spada u sferu kaznenoga prava gdje je svrha kažnjavanja ponekad zna biti potpuno suprotna od one koja se želi postići i da se na temelju nekih postupaka vrlo često javlja … odnosno ponovno učinjavanje kaznenih djela što po meni možda ne treba težiti tome da bude što više prijava i što više osuđenih, nego tome da bude nepristran, pošten, neovisan postupak i da jednostavno možete disati punim plućima ako mi zaista želimo ostvariti svako svoju ulogu. Ja se ovdje u Visokom domu, u Hrvatskom saboru ne bih usudio neke od svojih kolega prozivati da su lopovi, da trebaju biti u zatvoru, niti neke gradonačelnike, župane i načelnike da su … što su lokalni čelnici dobili povjerenje birača oni koji rade neke nečasne radnje. Ako vjerujemo u državu koju smo stvarali, a trebalo je puno godina proći, ako vjerujemo u neovisnost tijela gdje ste vi dobili elemente da štitite interese naše države dobili ste povjerenje i svih klubova zastupnika parlamenta … za vaš rad, onda trebamo biti pošteni, a ne ovdje se natjecati tko će koje kandidate imenom i prezimenom što prije oblatiti, staviti u neki medij, reći da je on lopov, a onda od suda čekati godinama postupak pa što sud kaže, neka kaže, kad to sve skupa prođe, ta osoba je već izgubila kredibilitet ljudskosti, osobnosti, a o političkoj budućnosti niti o drugim elementima ne treba niti govoriti. Dakle, puno je tu u ovom izvješću rečeno, pomalo sliči na prethodna izvješća, a onda trebamo razmišljati o tome da se državnom odvjetniku u poštenoj namjeri pokuša taj mandat nekako svesti u taj okvir od 8 godina da se ne bi dogodila situacija ako nekoj političkoj većini ne odgovara određeni rad u datom vremenu nekog glavnog državnog odvjetnika, da se onda nekim tu floskulama i nekakvim packama u mišljenju Vlade daje kao, nije to bilo dobro, pa evo sad će biti ovako, ali sve skupa liči na jednu političku igricu koja se nama osobno ne sviđa. Dakle, imate elemente da štite interese RH, da provodite zakone koje je donio Sabor, a isto tako Sabor i svaku politiku treba odvojiti od vašeg rada da se ne bi svake godine vaše izvješće svelo na neku političku mudrionicu gdje će se uz više pljuvanja po ovoj i onoj strani reći da vi ustvari ste poluga neke političke opcije, ove ili one. To nije bitno, bitno je da štitite interese i bitno je da naši građani imaju povjerenje i u državno odvjetništvo i u USKOK i u sve ljude koji tamo rade, ali i u Hrvatski sabor, da zbog loše klime u Hrvatskoj ne doživimo to da težak život građana baca svijetlo na visoku državnu vlast, na ovaj parlament, ministarstva, na vaša tijela, da se tu služimo nekim metodama koje su sve samo ne štićenje interesa Hrvatske. Dakle, u onom dijelu u kojem tražite potporu da dobijete sredstva, u tome vam dajemo potporu jer ako se od vas očekuje da efikasno radite, onda treba vam to i omogućiti, a ne da se nekim drugim metodama služi bilo koja Vlada, a onda vi dođete ovdje u Sabor i na vas gleda kao, što će sad tko tu reći, što ste vi napravili, je li to statističko izvješće ovakvo ili onakvo, ali ustvari bitan je … interes Hrvatske, jesmo li postigli pravu svrhu kada smo Ustavom RH u 2010. dali veće ovlasti Državnom odvjetništvu RH. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Salapiću, spomenuli ste među ostalim i ovaj puta vašu inicijativu, odnosno inicijativu vašega kluba i vaše stranke vezano za mandat glavnoga državnog odvjetnika. Ja to podržavam, mislim da bismo trebali otvoriti zaista jednu raspravu, možda jednog dana dođe taj dan, a možda i prije, da sjednemo i pokušamo se dogovoriti, dakle da ujednačimo standarde. Jer uvijek oko tog novog mandata glavnog državnog odvjetnika i politika i mediji i mnogi drugi politiziraju na na različite načine. Dakle, ako je mandat koji određuje Ustav RH za izbor predsjednika države dva mandata i gotovo, onda možda u skladu s tim i za predsjednika Vrhovnoga suda i za glavnog državnog odvjetnika možemo, jer su to iznimno odgovorne dužnosti, možemo postići takvu vrstu dogovora i standarda, ali bojim se da ćemo se još toga načekati, ali svakako to je hvalevrijedna inicijativa. Što se tiče mišljenja Vlade koje ste spomenuli, vrlo je neobično. U mišljenju se navodi, ja plediram da to ispustimo u budućnosti jer to je nepotrebno, u mišljenju Vlade se na kraju kaže da će ovdje u vrijeme rasprave o izvješću glavnog državnog odvjetnika biti ministar, zamjenica, pomoćnica, ako se dobro sjećam, nema naravno nikoga i ne potrebno je u mišljenju Vlade na izvješće glavnog državnog odvjetnika primjerice napominjati da više se neka institucija AUDI, nego se zove DUDI, itd. To je nepotrebno jer Vlada mora govoriti u svom mišljenju o suštini stvari, je li Državno odvjetništvo RH obavljalo svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima, a je li bilo nekih tipfelera i je li neka brojka vezana za financijsko izvješće, odnosno proračun Državnog odvjetništva točna ili nije, to je apsolutno i manje važno. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Uvažena zastupnice Kosor, složili smo se u tome dijelu i razgovarali smo o prijedlogu našeg zakona koji je došao na prijedlog prijedlog da se mandat ograniči na dva mandata po 4 godine ili jedan mandat po 8 godina, koji su bili neki signali između Ministarstva pravosuđa, upravo da bismo … ono što se dogodilo u proljeće ove godine. Jer ako parlament daje godinama potporu nekome, bez obzira na neke kritike koje su dolazile iz našeg kluba na rad bivšeg glavnog državnog odvjetnika, na neke propuste koji su se događali, na neke rasprave koje smo imali, to je sve ustvari uloga parlamenta, da se u … izvješću neke teze pa makar one bile kritičke rasprave da bi sljedeće izvješće bilo bolje. No međutim, ako se zaista postoje drugi mehanizmi, za izbor glavnog državnog odvjetnika ako to nije Sabor, imamo mi način drugačijeg izbora kada je u pitanju Državno sudbeno vijeće, Državno odvjetničko vijeće, a dvotrećinska većina u Saboru u svakom slučaju ako želi dati elemente neke neovisnosti bilo kojem tako ključnom tijelu, ključnom čelniku državnog neovisna tijela onda tu postoji način da se zaobiđe ova politička igra oko Državnog odvjetništva i ovaj pritisak koji se ovdje stvara. Rekli ste i sami predsjednik može biti dva mandata, mislim da se gospodin Cvitan ne bi osobno ljutio kada bismo mi to tako napravili u formi Ustava, pa onda kada dođe 8 godina ponovo čovjek ostaje u Državnom odvjetništvu ali se prati rad koji je radio. Nema nikakvih pritisaka, nema ovih rasprava u Saboru ako se sada da je to lijeva Vlada nekome neko osobno ne sviđa sada ćemo mi nešto napisati u mišljenju onda je to prebacivanje loptice na lijeve i desne a u međuvremenu stradavaju ljudi koji nisu krivi ni dužni i gubi se povjerenje u sustav koje treba biti neovisno. Dakle mi imamo elemente da kao Sabor dvotrećinskom većinom ustvrdimo taj sustav da on bude provediv jednostavno neovisniji i pošteniji prema našim građanima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Salapiću upozorili ste na dva problema koji smanjuju učinkovitost rada Državnog odvjetništva, a to je nedostatak novčanih sredstava i nedostatak ljudskog potencijala, ali to su problemi kojih ne smije biti. Ako državni proračun ima novce za nepotrebne agencije, ima novce za vrlo često nepotrebne intelektualne usluge, ima novce za nepotrebne zakupnine nekretnina, ima za pomoći raznoraznim drugim državama, ima za ured bivšeg predsjednika kako je moguće da nema pet milijuna kuna za rad Državne revizije i pet milijuna kuna za rad Državnog odvjetništva o čega ovisi budućnost Hrvatske,najvažnije institucije RH. Onaj tko to ne osigurava sredstva ovima Državnom odvjetništvu i Državnoj reviziji u iznosu od 10 milijuna kuna, a osigurava ovim drugima taj ne radi samo na opstrukciji rada Državnog odvjetništva i Državne revizije nego radi na opstrukciji funkcioniranja Hrvatske. I ministar koji nema novaca za Državno odvjetništvo i za Državnu reviziju mora dati ostavku i ne može biti ministar financija. Što se tiče ljudskog potencijala, pa nije logično da ministar može biti osoba sa 20, pet, šest godina bez ikakvih stručnih sprema, bez ikakvog iskustva, a zamjenik državnog odvjetništva mora 40 godina se školovati da bi počeo raditi. predsjednik uprave državnog poduzeća najozbiljnijeg poduzeća može biti osoba nakon završene formalno završene visoke naobrazbe bez ikakvog iskustva, stavimo ga, a ovdje moramo naći načina kako skratiti proceduru da počmu pa bi ne još malo pa bi pred mirovinu počeli raditi. I još jedna stvar koja me zabrinjava da je glavni državni odvjetnik rekao da postoji jedan ozbiljan gospodarski problem koji još nije nijedna započeta istražna radnja, bojim se da ih ima i više. Hvala lijepa. repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Zastupniče Mariću, mislim da mi 5, 6 godina o jednom te istom problemu govorimo, a nismo se pomaknuli sa mrtve točke.

i brojni zakoni koje smo donosili iz ovog područja odnosili su se na uvjete pristupa Hrvatske EU i prema zajedničkom europskom pravu. Mi se kada je u pitanju politika kada se raspravlja o tome pomalo ponašamo kao da je to običajno pravo gdje oni koji na svom radnom mjestu trebaju provoditi nove zakone, nove vrednote kaznenopravnog procesuiranja i Zakona o kaznenom postupku stečeno pravo EU ljudima ne dajemo elemente da imaju s čime raditi, očekujemo savršenstvo, očekujemo ekspresan rad, očekujemo da će to biti po najboljoj volji i interesu države riješeno, a istovremeno se dešavaju ovakvi propusti da se recimo Ministarstvo pravosuđa smanji rebalansom 800 milijuna kuna proračuna, pa to ne ide jedno s drugim. A u drugo vrijeme sami ste rekli troši se za nepotrebne stvari ili će se reorganizirati sustav Državnog odvjetništva i USKOK-a i pravosudnih tijela. Vi ste vidjeli pobunu kada je sada došla tema sjedišta državnih odvjetništava i sudova u RH kako se zbog nekih lokalnih interesa koji bi po meni u ovom sustavu trebali biti iznad ipak problema o kojima mi govorimo jer i u tu uvijek odlazi novac koji mi tražimo da ga ovdje nema, tu trebamo tražiti konsenzus toliko sam puta to ponovio jel nećemo postići ništa, mislim da je to najpoštenije. Mi pet godina pričamo isto, a kada dođe tema rasprava je bila sjedišta državnih odvjetništava, sjedišta sudova, novac u sustavu pravosuđa onda ako je netko načelnik, gradonačelnik ili župan tamo na teritoriju e onda se kaže nećete vi u moje odvjetništvo nek idu tamo onda. I onda nastaju sukobi na političkoj razini, a radi se o sustavu gdje zaista nedostatka novca ima, tu trebamo drugačije djelovati. Štovana gospođo dopredsjednice. Kolega Salapić htio bih malo u opuštenijem tonu nešto reći. Ne sviđa mi se koliko ste na neki način ste podilazili sadašnjem državnom odvjetniku ili odvjetništvu, a izgleda da ćete čekati dok ovaj državni odvjetnik otiđe sa dužnosti pa ćete onda kritički nešto reći. To mi se ne sviđa jer niste realni u tome, ali mi se još manje sviđa napad na bivšeg državnog odvjetnika Mladena Bajića i to me dovodi gotovo do smijeha razumijete. Ja ću vam reći što mislim, mislim da je bivši državni odvjetnik najefikasniji državni činovnik u ta svoja tri mandata računajući predsjednike države naše Hrvatske koji su tada bili, računajući predsjednike vlade, računajući Sabor i saborske zastupnike. Pohapsio je predsjednika vlada, pohapsio je pola vlade, pohapsio ministre, pohapsio pola države, šta je triba sada napraviti da bude još efikasniji? Meni to nije jasno. Što je kroz to vrijeme država radila? Pada BDP, rastu dugovi, ovdje u Saboru nikoga nema pa treba pohapsiti dvije trećine Sabor jel ih nema, a uzet će plaću uzet će lovu za nešto što nisu radili. radili. Realni budimo prema sami sebi prema državi. Ne može Državno odvjetništvo voditi državu i sada mi raspravljamo šta je i kako je bilo efikasno. Jeli potpisao Mladen Bajić? Pa normalno da će potpisati Mladen Bajić za godinu koju je on vodio. Koliko razumijem, kolikom me pamćenje služi da je gospodin Cvitan ovo preuzeo kada prije nekoliko mjeseci, ne znam. Ne može potpisivati ono što je bilo u doba drugog. tome kolega, mislim da treba realno nastupiti, cure informacije iz Državnog odvjetništva. Pa normalno da cure, ali cure iz VONS-a, Tuđman je držao VONS

Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi kolega Marasović, vi ponekad stvarno kao stand up komičar ustanete i kažete što vam je god volja. Ako ste prespavali prošlogodišnje izvješće koje sam ja govorio glavnom državnom odvjetništvu to je već problem vaše osobne prisutnosti kada neki zastupnik govori. Niti sam u svojoj raspravi podilazio gospodinu Cvitanu, niti sam napadao Mladena Bajića nego sam realno govorio o stavu i problemima unutar Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. …/Upadica se ne čuje./… I upravo suprotno, da ste prihvatili naš zakon koji vi ne biste smjeli, jer ne prihvaćate vi zakone HDSSB-a da se zakonom i Ustavom ograniči mandat državnom odvjetniku na dva puta po 4 godine onda bismo svi bili na boljem putu da ne ispadne kada netko nešto kaže pozitivno a ima i pozitivnih tu primjera u ovom izvješću a ima i onih negativnih onda ispada da se nekome podilazi. A kada smo kod prisutnosti u sabornici pa dajte se okrenite oko svojih klupa naprijed, nazad, lijevo i desno gdje vi vidite tu da je tu u vašem dijelu puna sabornica. Isto tako, mislim ne treba omalovažavati ničiji govor a treba i slušati što zastupnici govore. Kada god dolazi glavni državni odvjetnik onda se govori na ovakav način. Recimo da ste vi glavni državni odvjetnik osobno dok biste se vi obračunali sa svim elementima prošlosti, komunistima, Partizanima i sličnima naša bi država otišla k vragu. Mislim da imamo mi boljih problema nego da u svakoj raspravi težimo prošlosti i lupanju gluposti a da pravi, istinski problemi naroda se zaista ne vide zato je Parlament spao na ocjenu iz -2, znači nemamo ni dovoljan nego smo nedovoljni jer su neki zastupnici dovoljni sami sebi. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Milorad Pupovac. lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni odvjetniče, kolegice i kolege. Prema interesu zastupnika i zastupnica Hrvatskoga sabora za izvještaj državnog odvjetnika bi se moglo reći da kod nas teče med i mlijeko i da postoji potpuna financijska financijska i zakonodavna sigurnost Republike Hrvatske kada je po srijedi rad ovog odvjetništva. Riječi koje smo čuli od samog državnog odvjetnika to ne potvrđuju. Izvještaj to ne potvrđuje i iz tog razloga moram priznati da ne postoje relevantniji izvještaji koji dolaze u ovaj Sabor osim proračuna, osim Vrhovnoga suda kojeg doduše nemamo i još uvijek čekamo, vjerojatno iz nekog razloga koje mi smrtnici, predstavnici naroda ne možemo razumjeti jer je pravda tako zakučasta da mi to ne možemo razumjeti i ovaj izvještaj koji smo dobili danas. Dakle Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke pozdravlja to što se nastavlja praksa unapređivanja teksta izvještaja, što se podaci analize iz izvještajnog razdoblja u izvještajno razdoblje sve više popravljaju, poboljšavaju. Također pozdravljamo činjenicu da i sam državni odvjetnik u svojem obraćanju bilo pred odborima kao što je to bilo jučer, bilo danas ovdje pred zastupnicima i zastupnicama pred plenumom Sabora unosi elemente koji su kritični kada je po srijedi ono što i područje njegovog rada. Mi smatramo da postoje tri područja, posebno značajna, mogli bismo reći područja na kojima je ili izgubljen fokus ili nedovoljno razvijen i ja bih u ime kluba svoje stranke podsjetio na ta područja. Točno je da je ekonomska, odnosno gospodarska tematika centralna i da bi trebala biti centralna. A isto tako je točno da očito da Državno odvjetništvo još nema sva potrebna sredstva i potrebne aparate da bi to moglo i obaviti. Kada bi to bilo tako vjerojatno recimo da uzmemo samo jedno područje a to je pitanje poreza i naplate poreza onda se aktivnost državnog odvjetništva ne bi svela na one koji duguju po par hiljada kuna nego bi se usmjerila na one koji duguju po nekoliko milijuna kuna. A nismo čuli iako je Ministarstvo objavilo podatke o tome, iako koliko možemo čuti Porezna uprava Ministarstva aktivno radi na poslovima koji su joj u nadležnosti i ispituje i podnosi za to potrebne prijave ali nismo čuli da u tome pogledu gospodine državni odvjetniče postoje zadovoljavajući rezultati ili barem javnost nije upoznata sa njima. A to je sasvim sigurno jedna od važnih područja zaštite državnih financija, zakona Republike Hrvatske i istovremeno zaštite buđeta Republike Hrvatske kao jedne temeljne imovine koju Republika Hrvatska može imati koja u proteklim godinama nažalost nije bila osobito zaštićivana. I u tom pogledu naravno postoje različita područja koja se tiču pogodovanja, koja se tiču povlaštenih informacija, koja se tiču svih onih aspekata koji predstavljaju osjetljivo, suptilno ponekad ali iznimno značajno područje unutar kojega može doći do kršenja zakona i do nanošenja šteta državnim financijama, bio jedinica lokalne samouprave, bilo centralne države. Drugu stvar na koju bih htio skrenuti pažnju, a na koji nažalost u ovom Saboru danas nisam čuo da je bilo riječi, iako se može čuti da je bilo riječi na sjednici Vlade, iako se može čuti da je bilo riječi i u odlukama Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu, a to je pitanje procesuiranja zločina temeljem međunarodnih obaveza i međunarodnog zakonodavstva, suđenje za ratne zločine. Protekle 2-3 godine kao da je došlo do zastoja procesuiranja ratnih zločina. Ja ne kažem da u tom pogledu postoji neka politika Državnog odvjetništva, sudeći po mjerama kadrovskih reforma koje se poduzeli u proteklih nekoliko mjeseci gospodine državni odvjetniče. Nemam razloga da povlačim bilo koju vrstu zaključka u tom pravcu, ali nažalost činjenice govore da je sve veći broj ljudi koji podnose zahtjeve prema Europskom sudu za ljudska prava zbog toga što u Republici Hrvatskoj ne može dobiti pravnu zadovoljštinu i pravnu zaštitu kada su posrijedi počinjeni ratni zločini, posebno ratni zločini počinjeni prema pripadnicima građanima srpske nacionalnosti ili prema građanima hrvatske nacionalnosti u različitim područjima, ovisno o tome o kojem razdoblju se govori, ovisno o tome o kojim dijelovima Republike Hrvatske se govori. I koliko smo shvatili i Europski sud za ljudska prava, istovremeno i Vlada upozoravaju na činjenicu da je iz nekog razloga došlo do zastoja i ako je došlo do zastoja zbog toga što istražni organi ne rade svoj posao, gospodine državni odvjetniče, to treba reći. I ako je došlo do zastoja zbog toga što zamjenici državnog odvjetnika eventualno ne rade svoj posao, i to treba reći. Ali to je područje koje predstavlja međunarodnu obavezu Republike Hrvatske i to je područje na koje su se u nekoliko navrata izrijekom svojim izjavama obavezali i predsjednik Republike i predsjednik Vlade da će zločini biti procesuirani. Nažalost, nisu. Ni onaj u Varivodama ni u Gošiću, kao ni oni pojedinačni zločini koji su počinjeni od Zagreba pa do raznih drugih mjesta o kojima naša javnost nema gotovo nikakvu svijest o tome da su počinjeni, a kamoli da bi se u tom pogledu razbuđivala savjest i odgovornost za to što je počinjeno. Također, problem zaštite imovinskih prava gospodine državni odvjetniče i kolegice i kolege. Udruga Pravda Bjelovar je podnijela zahtjev za 650 porušenih objekata stambenih jedinica, gospodarskih jedinica u razdoblju '91. godine. Samo u jednoj noći je prema iskazima ljudi u jednom selu, u jednom području porušeno gotovo 200 objekata. Državno odvjetništvo odnosno zamjenica državnog odvjetnika u svojem rješenju kaže da je to ušlo u zastaru. Pa naravno da je ušlo u zastaru kad se godinama nije htjelo ništa raditi. Ti ljudi sada nemaju pravo niti na obnovu jer im Zakon o obnovi nažalost to ne jamči, ti ljudi nisu zaštićeni niti Zakonom o zaštiti ljudi uslijed terorističkih akata i odgovornosti države uslijed terorističkih akata zato što je nastupila zastara, a nastupila je zastara upravo zato što se nije htjelo postupati u skladu sa zakonom. 650 samo za to područje je naravno ogromna brojka i predstavlja primjer u kojem država nije bila spremna štititi imovinu ljudi samo zato što su bili pripadnici druge nacionalnosti, a kamoli da je sankcionirala one koji su to počinili. Što se tiče područja povratka imovine, nažalost i u pogledu postupanja po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme, kako stoji u naslovu, jugoslavenske komunističke vladavine, restitucija i povratak su nažalost prespori i nedovoljno adekvatni za ljude koji su podnijeli zahtjeve ili koji podnose zahtjeve. Ista stvar vrijedi i za odugovlačenje davanja mišljenja na kupoprodajne ugovore i stavljanje klauzule na prodaju stanova u vlasništvu za one koji su bili nosioci stanarskog prava pa su ga izgubili u ratnim okolnostima jer to mišljenje dolazi presporo i na njega se čeka jako dugo i ugovori, nacrti ugovora koji su predani naprosto iz meni nerazumljivih razloga stoje predugo na potpisima. I treće područje je područje diskriminacije. Od ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije govor diskriminacije i govor mržnje u Republici Hrvatskoj je porastao nažalost. Mi smo se navikli na to da više ne prepoznajemo ili da još ne prepoznajemo što je u tom pogledu govor mržnje, da u nekoj njemačkoj memorijalnoj instituciji ravnatelj ili ravnateljica dobije fotografiju metka i da je se naziva pogrdnim imenima i da joj se govori da je trulo tijelo na, truli dio na hrvatskom tijelu, odnosno na njemačkom tijelu. To bi podiglo na uzbunu cijelu njemačku javnost i o tome bi sasvim sigurno govorile relevantne osobe. Kada to dobije ravnateljica Jasenovca od određenih figura u našem političkom životu onda tu nema mjesta za govor mržnje niti ima mjesta za prijetnju. To samo pokazuje gospodine državni odvjetniče da praksu razumijevanja problema diskriminacije moramo bolje, veću pažnju joj moramo posvetiti, pa ćemo vjerojatno imati i drugačije tumačenje. Isto vrijedi i za govor mržnje. Zabrinjavajući je malen broj ljudi koji prijavljuju diskriminaciju i zabrinjavajući je malen broj presuda koje u tom pogledu idu, a mi jako dobro znamo iz susreta sa ljudima da su razmjeri diskriminacije na žalost jako široki, jako veliki i brojni u tom pogledu. Uskraćivanje pripadnicima jedne zajednice pravo na pismo, stigmatiziranje toga pisma kao što se to čini u proteklih više od godinu dana predstavlja težak oblik diskriminacije i nerijetko govor mržnje. Ali u tom pogledu ne nalazi se načina kako da se to protumači da je to nedopustivo. To ima posljedice po ostvarivanju drugih zakona. Na primjer po osjećaj, slobodan osjećaj identitetu za sve one koji taj identitet trebaju steći u socijalizaciji. Ima teške posljedice po Zakonu o školovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina uz tu vrstu kampanje mi na žalost ne poduzimamo ništa da bismo to spriječili i smatramo to političkim obračunima između vlada i opozicije, a ne ugrožavanjem temeljnih vrijednosti Ustava, ne ugrožavanjem mogućnosti da se provodi zakon. I to je na žalost naše stanje. I u tom pogledu mi bismo voljeli vidjeti kako bi se našlo vremena da se više posveti prostora praksi i njezinom tumačenju i njezinom razumijevanju. Na kraju dvije stvari. Zabrinjava nas porast kao i vas gospodine državni odvjetniče broja, porast broja anonimnih prijava. I to nije dobro i u pravu ste kada kažete da je riječ o mjestu koje zvoni na uzbunu. Jer i isto tako porast broja nepoznatih počinitelja i mislim da je iznimno važno da što je moguće se prije obavi razgovor sa istražnim organima. Na kraju pozvao bih i ove godine kolegice i kolege zastupnike da se odupremo eventualnoj stranačkoj stezi i tražimo da u rebalansu proračuna Državno odvjetništvo nema status nevladine organizacije, nego jednog od vitalnih tijela… …/Upadica Zgrebec: Privedite kraju. Hvala./… … Republike Hrvatske i da im se osiguraju sredstva koja su im potrebna za rad. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa kolega Pupovac, rekli ste nešto o ratnim zločinima i o tome da se nedovoljno radi na njima kao da je stala istraga. Naveli ste određene primjere ratnih zločina nad srpskim stanovništvom iliti građanima Republike Hrvatske srpske nacionalnosti. Zaboravili ste reći da obilježavate egzodus građana srpske nacionalnosti iz Voćina, ali niste rekli da je u tom Voćinu počinjeno veliki masakr 48 civila, da je u Četekovcu, Čojlugu i Balincima također počinjen masakr za koji su trojica u odsutnosti kažnjena, do 60 ih je oprošteno ili abolirano zbog nedostupnosti ili tko zna kakvih razloga nisu procesuirani. Vi slavite egzodus iz Voćina takvih ljudi. Kad govorimo o govoru mržnje i vašim aplikacijama možemo reći da su Srpske novosti U drugom su broju stavile veliki naslov invalida Domovinskog rata kao bordel patnika, a u trećem ste nazvali klerofašizam u Hrvatskoj katoličkoj crkvi. Tko to širi govor mržnje i tko to razvrstava ratne zloćine ako niste to vi? **Zgrebec, Dragica Uključite mikrofon.

i zato što spadate među one koji ne dozvoljavate da se vide svi zločini. Kada bi se u javnosti govorilo o tome što se dogodilo prema građanima srpske nacionalnosti ne bih ja morao govoriti. Govorio bih zajedno sa vama o tome što se dogodilo u Voćinu, u Škabrnji, u svim drugim mjestima. Ali ovako je pripalo meni da ja govorim o tome o čemu ne govori nitko drugi. A to da ja imam isti osjećaj odgovornosti moralno, suosjećanja prema žrtvama bilo koje nacionalnosti to sam ovdje više puta govorio. Ali ako vi želite nastaviti ponižavanje pa tražiti da se to kaže svaki put i da se eventualno pred vama klekne pa da se kaže, jeste. Mogu ja i to napraviti ako su posrijedi te žrtve jer su jednako moje kao i ove o kojima govorim jer za razliku od vas ja sam nosio zastavu mira i borio se za mir i nosim to i danas, a za vas nisam siguran da li ste prestali nositi zastavu rata ili još uvijek je nosite i danas.

Ako me želite ušutkavati možete to činiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Isteklo je vrijeme. Isteklo je vrijeme, kolega Pupovac. Nije rekao da nosi, nitko nije ovdje spominjao Hrvatsku zastavu, kolega Šuker. nije govorio o Hrvatskoj zastavi. Dinko Burić, replika. Poštovani kolega Pupovac, govoreći o govorima mržnje kao o onima koji nisu i ne trebaju biti prisutni u našoj svakodnevnici, s vama se svi mi možemo složiti, ali kada govorimo o reakcijama na govore mržnje, onda trebamo imati jednaka mjerila i mogao bih se složiti i sa nekim vašim konstatacijama da ste i vi, ali i drugi koji su trebali o tome progovoriti, jednako tako reagirali na govor patrijarha … u Pakracu, a ne sjećam se da ste tako gorljivo ili oni koji su također trebali reagirati na klasičan govor mržnje koji je patrijarh … usred Hrvatske u Pakracu koji je tako teško stradao u Domovinskom ratu u Velikosrpskoj agresiji i u deklaraciji o Domovinskom ratu stoji da je Hrvatska bila žrtva Velikosrpske agresije, onda bi se moglo govoriti o tome da imate pravo tražiti da i ostali se suprotstave govorima mržnje. I dokle god ne budemo imali jednaka mjerila ni prema onome što dolazi iz redova srpskog pučanstva, dotle su svaka ovakva primjedba neprimjerena, a kad kažem, najblaže rečeno neprimjerena. A kolega Đakić je lijepo rekao i spomenuo srpske novosti, o tome sam ja govorio prije 2 godine dok je HDZ bio na vlasti i dobro ste rekli, srpske novosti šire govor mržnje, a ja pitam tko ih je plaćao i u to vrijeme, a i sada. I HDZ-ova Vlada i SDP-ova. To treba zabraniti. Govor mržnje.

Trebali ste navesti koji su to dijelovi njegovog govora koji predstavljaju govor mržnje. Da li govor o Jasenovcu, da li govor o ubijenima u II. Svjetskom ratu, da li govor o stradalima tokom ovoga rata? Ako to želite sa mnom podijeliti, recite to pa ćemo zajedno naći načina kako da govorimo protiv govora mržnje, bez obzira o kome je riječ. I neće mi biti teško da to učinim ni kad je u pitanju patrijarh ili bilo tko drugi. A ja vas neću podsjećati na potrebu da se to isto radi i prema onima koji govore jezikom …, a a govore. Možda se nekome ova riječ ne sviđa, možda misli da je treba zabraniti, ali ja sebi pravo na slobodu govora zadržavam i ovaj Sabor mi to dopušta. Kad su u pitanju novosti, novosti ne pišu tako kako pišu zato što su srpske, nego zato što u njima postoje slobodni novinari. Među najznačajnijim perima hrvatskog novinarstva. Ako ćete vi kritiku i kritički govor smatrati mržnjom, a ono što je govor mržnje ćete smatrati patriotizmom ili domoljubljem, onda se nećemo razumjeti. U ime Kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a, kolegica Jadranka Kosor. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine glavni državni odvjetniče. Vraćam se na izvješće o kojem danas raspravljamo za proteklu godinu i mislim da je dobro još jedanput na početku reći, ne zato što to treba ponavljati nego zato što je to istina, da Državno odvjetništvo radi jedan težak, iznimno težak i odgovoran posao, tako je bilo i prošle godine, tako je uvijek i to je do te mjere osjetljivo i složeno i zahtjevno da u načelu je malo tko zadovoljan. Dakle, političke stranke vrlo često zbog toga što postavljaju pitanje zašto se istrage vode protiv ovih, a ne protiv onih, građani zbog sporosti, isto tako zbog osjećaja nemoći, svakako pod utjecajem medija koji imaju svoju ulogu koju apsolutno treba podržati. Dakle malo tko je zadovoljan što se vidi iz ove današnje rasprave. Međutim mislim da valja podsjetiti i to ne treba zaboraviti i ne treba se o tome bojati glasno govoriti i ne treba se bojati glasno spominjati da je u procesu ulaska u EU u zahtjevnom poglavlju osobito 23, a i u nekim drugima osobit velik doprinos dalo Državno odvjetništvo RH, dakle ne treba se to bojati istaknuti. I upravo zbog uloga, i upravo zbog postignuća Državnog odvjetništva u tome razdoblju mi smo uspjeli dogovoriti i da RH nakon 1.srpnja 2013.,dakle nakon ulaska u EU nije dobila monitoring. I to je jedna iznimno važna činjenica, dakle mi smo ušli zaista uspravne glave što se tiče pravosuđa, što se tiče procesuiranja. Katkada mi se danas čini da nije trebalo možda ulagati tako puno napora da se to nakon ulaska u EU ne dogodi jer kada čujemo različite izjave i pokušaje raznoraznih pritisaka i političkih i pravosudnih i svakih drugih onda možda ali neću reći da se treba kajati, međutim treba spominjati da je zaista rad Državnog odvjetništva rad USKOK-a u to vrijeme, naravno rad sudova i pravosuđa u cjelini bio jedan od razloga zbog kojih smo uspješno otvorili i zatvorili poglavlje 23, ušli oslobođeni monitoringa i što je i DORH za ta svoja postignuća dobio mnoge pohvale i priznanja iz EU ali i naših saveznika u tom procesu. O čemu mi danas raspravljamo, dakle svakako i o onom što bismo trebali učiniti kao u Parlamentu u kojem se donosi proračun za sljedeću godinu, ali prije svega mi moramo razmatrati ovo izvješće samo sa jednog važnog stajališta, jeli Državno odvjetništvo, jeli USKOK radio u skladu sa Ustavom i u skladu sa hrvatskim zakonima, jeli radio na tragu onog temeljnog načela oko kojeg je postojao konsenzus jednom davno davno da Državno odvjetništvo treba raditi, kada kažem Državno odvjetništvo naravno uvijek mislim USKOK odnosno državna odvjetništva, bez političkih pritisaka da se nešto istražuje, bez političkih pritisaka da se nešto ne istražuje prema načelu nulte tolerancije za korupciju bilo kakve, koje i čije vrste, bez obzira na ime i prezime. Dakle to je zakonski ustavni okvir i to naravno treba biti i predmet naše rasprave. A svatko tko ima bilo kakvu indiciju, da ne kažem dokaz o tome da se na taj način ne radi naravno da je o tome upućen otvoreno i javno govoriti upravo ovdje u Hrvatskome saboru gdje se u konačnici i bira glavni državni odvjetnik. I naša je obaveza da naša dva predstavnika primjerice u Državnom odvjetničkom vijeću gdje se biraju također dužnosnici Državnoga odvjetništva budu kvalificirani, stručni, nepristrani i da nisu i da ne mogu biti bilo kakve vrste stranačkih podobnika. Naravno da je pred Državnim odvjetništvom neprekidno novi izazovi. Evo i gospodin glavni državni odvjetnik je u svom izvješću odnosno u usmenom dijelu spomenuo da sada primjerice i predmeti koji su stariji i do 10 godina morat će se rješavati u roku od 6 mjeseci. Kakvi su to sve izazovi za taj veliki tim, mislim da nikome ne treba posebno objašnjavati. Istaknuto je da velik broj čini mi se dvije trećine zaposlenih čine žene jel tako, to je odličan podatak koji govori o tome da se zaista ne samo vodilo računa o zastupljenosti podzastupljenoga spola nego da su žene u stanju raditi iznimno težak zato što je to neprekidno posao pod stalnim pritiscima sa svih strana, sa svih razina. Prema tome to je jedan podatak koji treba posebno poštivati i uvažavati. Zanimljivo je ono na što nas upućuje izvješće o padu broja prijava protiv poznatih ali i nepoznatih počinitelja. Meni je zanimljivo recimo da je pad prijava najveći na području grada Splita 30%, pa onda Pule 26% dakle velikih gradova. Evo prvostupanjske presude to su podaci, suhi podaci o kojima bismo mogli o svakom pojedinačno posebice raspravljati da je od prvostupanjskih presuda 89% osuđujućih. Naravno iz tog podataka možemo izvlačiti različite zaključke ali svakako je onaj jedan temeljni koji se ne može osporiti jest da su optužni prijedlozi podizani s razlogom. Ovdje se u ovom izvješću sada može vidjeti po prvi puta jedna kategorizacija odnosno postoci i podaci vezani za rad za opće dobro. 2012.bilo ih je 3,1%, a 2013. 6,4% i puno je i danas bilo rasprava i polemika o važnosti ili nevažnosti toga instituta, bilo je dosta i podcjenjivanja toga instituta posebno vezano za nagodbe u cijelom procesu. Mislim da te te institute treba zaista gledati u potpuno širokom okviru pa iz nekih poznatih slučajeva, a mislim da ne bismo trebali govoriti o konkretnim slučajevima ni na koji način pogotovo o konkretnim imenima jer ovo nije ni istražno tijelo niti sudnica, ovo je Hrvatski sabor, dakle ali iz znanih predmeta koji su već neki i prvostupanjske, odnosno pravomoćne presude i jasno da taj institut nagodbe kada netko od okrivljenika, odnosno netko od ljudi koji su bili krivi u nekom procesu prizna i odjednom tim priznanjem širom otvori vrata ne samo indicijama nego i činjenicama ali i ono što je najvažnije dokazima. Tako da ne treba biti prekritičan, naravno da treba neprekidno ukazivati da se taj institut u skladu sa zakonom treba vrlo, vrlo oprezno primjenjivati ali ponavljam on je omogućio da Državno odvjetništvo, odnosno USKOK i dakako ne preskačem tu u cijelom procesu niti policiju da dođu do nekih iznimno važnih saznanja do kojih vjerojatno nikada inače ne bi došli. Dakle potvrđeno je u 95,5% optužnica i to je dokaz da se što god tko mislio, rekao radilo odgovorno. Što se tiče prvostupanjskih presuda i zamrzavanja i oduzimanja imovinske koristi tu su podaci koji evo govore da se isto taj institut oduzimanja i zamrzavanja ali posebno oduzimanja imovine dodatno zahuktava u našoj pravnoj praksi. Međutim podsjećam da smo sve te odluke donijeli u postupku pregovaranja, da smo te zakone donijeli u Hrvatskome saboru i da smo zaista pokazali veliku politiku odlučnost u davanju političke potpore radu neovisnih institucija kao što je državno odvjetništvo i USKOK da obave svoj posao bez pritisaka. A najveća kazna svima onima koji su se ogriješili o Ustav i o zakone jest zbog, kada su to činili zbog imovinske koristi, kada im se ta imovinska korist oduzme i kada im se sjedne na džepove. Što se tiče korupcijskih kaznenih djela u izvješću se može vidjeti podataka da je povećan broj prijava za korupciju u užem smislu, dosta zabrinjavajuće, znači sa 291 prijave odnosno postupanja u 2012. na 544 u 2013. godini i u koruptivnim predmetima oduzeto je 67 milijuna 120 kuna. puno je riječi i u mnogim raspravama koje su prethodile ovoj današnjoj osobito u petak kada smo raspravljali o jednom važnom zakonu koji treba dati potporu žrtvama silovanja u Domovinskom ratu, puno je riječi bilo o ratnim zločinima i često puta u javnosti pa evo i u izvješću Vlade koje upozorava na ured zastupnice pri Europskom sudu za ljudska prava da se tamo gomilaju sada neki predmeti vezani za neprocesuiranje ratnih zločina. Dakle ja ću postaviti i neka pitanja pogotovo vezano za zločine silovanja. Često čujemo evo primjerice da Vukovarom i drugim gradovima šeću ljudi za koje žrtve tvrde da su silovatelji, često se tvrdi, pa tvrdilo se i u petak u ovoj raspravi da su mnoge žene dale iskaze ali da se ništa u Državnom odvjetništvu nije poduzelo i vjerujem da ćete nas do kraja rasprave izvijestiti o tome. Jer te činjenice moramo imati svi pred sobom, svaki podatak kako bismo s njima zaista i suvereno ali odgovorno baratali u budućim raspravama. Ja ću spomenuti još nešto što nije bilo apostrofirano a to je da se Državno odvjetništvo prošle godine po logici stvari uključilo i u procese, odnosno cijele ove procese vezana za izručenja hrvatskih državljana na temelju europskog uhidbenog naloga odnosno pravosudne suradnje u kaznenim stvarima sa zemljama Europske Europske unije ali mislim da je tada malo tko htio slušati i slušao mišljenje Državnoga odvjetništva u tim stvarima a vezano za primjenu hrvatskih zakona. I na kraju budući da je to uvijek nekakva vrsta popratne rasprave kad evo govorimo i o ovom izvješću ali i inače kada govorimo o korupciji, o pravosuđu, o istragama itd., nešto što samo imam potrebu napomenuti vezano za naše zadaće danas odmah bilo bi hitno traženje ostavki i eliminiranje iz života bilo kakvog, dakle političkog prije svega dužnosnika, političara koji su, protiv kojih su pokrenute istrage, koji su prošli istražne zatvore ili su još tamo itd.. Mi bismo zaista morali kolegice i kolege smoći snage i o tome zrelo i trezveno prozboriti i eventualno u takvim slučajevima u takvim slučajevima progovoriti kroz zakone koje bismo možda donijeli. Dakle u kom slučaju župan, gradonačelnik, načelnik, zastupnik, ministar i tako redom treba što, dati ostavku, potpuno se povući, zamrznuti mandat. Mislim da s jedne strane imamo veliki problem Ustav i …/Govornik se ne razumije./… nevinosti a s druge strane opravdani pritisak javnosti da se u tom smislu nešto učini. A ja tu podsjećam samo na jednu bizarnost da i evo u Državnom sudbenom vijeću i čitam to sa njihovih stranica jest jedan član koji je odlukom DSV-a udaljen od obavljanja dužnosti člana DSV-a od 30. siječnja 2014. do pravomoćnog okončanja kaznenoga postupka. Dakle nije razriješen a to je Državno sudbeno vijeće koje odlučuje o sucima, nije razriješen nego je evo udaljen sa dužnosti. Dakle na kraju ove rasprave uz prihvaćanje ovoga izvješća plediram da smognemo snage ali i hrabrosti i da se dogovorimo što ćemo i kako ćemo i u kom slučaju neki dužnosnik mora odstupiti privremeno ili zauvijek. **Zgrebec, Uvažena kolegice Kosor, rekli ste jednu rečenicu, citiram: "što se tiče pravosuđa mi smo ušli u Europsku uniju uzdignute glave". Ne bih se s time složio. Recimo ne znam kako bi reagirali građani kojima biste to rekli, koji ne mogu do pravde desetljeće, dva desetljeća i više. unija nam je progledala kroz prste i nisam glorifikator, to dobro znate, europskih kriterija što je uostalom i praksa Europe pokazala na mnogim drugim zemljama. Nulta tolerancija na korupciju, rekli ste zakonski i ustavni okvir je takav. Tu se slažem u potpunosti s vama, međutim i vi ste više puta govorili u Hrvatskom saboru da je društvo tolerantno na korupciju i ono jest tolerantno i mi kao političari smo tolerantni. Upravo ovo završno što ste govorili o tome da opravdavamo i i nemamo odlučan stav prema onima koji su ogrezli u korupciju. Rekli ste nema pritisaka politike na pravosuđe. Možda i nema, ali pravosuđe samo po sebi loše radi. Što je činiti ovom Visokom domu kad pravosuđe ne radi svoj posao? Pustiti da ne radi posao šta desetljeće, dva, tri, pet? Mnoge zemlje imaju rješenje za to. Međutim predsjednik najvećeg županijskog suda u Hrvatskoj tvrdi suprotno, da postoje politički pritisci na pravosuđe, a istovremeno se taj isti sudac koji se preziva Turudić, a već sam ga danas spominjao, isto tako aktivno, gotovo aktivno bavi dnevnom politikom i pokušava pritiskati politiku za svoje interese i ciljeve. Jadranka Kosor, odgovor na repliku. da smanjimo utjecaje bilo kakve politike na pravosuđe, znači da politika ne pritišće ni da DORH nešto radi i da nešto ne radi. To sam ja rekla, a naravno da je u prirodi politike da uvijek voli utjecati, mnogi to vole i žele i potajno nastojali. Ako smo se oko toga dogovorili da to mora biti temeljno načelo onda ga se moramo držati. Što se tiče uzdignute glave, da, pa nismo dobili monitoring kolega Vukšiću, pa sjetite se drugih zemalja koje su nakon ulaska imale monitoring i velike probleme. Međutim, ja sam rekla da se danas pitam je li to zaista trebalo uložiti takve napore da ne dobijemo monitoring ili bi možda bolje bilo da smo ga sada imali. To sam se ja pitala, ali tada smo zaista učinili sve i veliki posao koji je učinio DORH odnosno USKOK je bio dio tog mozaika da uspješno otvorimo, zatvorimo poglavlje 23 i da ne dobijemo monitoring. Što se tiče tolerancije birača na mnoge političare koji su pod istragama procesuirani, koji godinama vuku repove o kojima se piše itd., to je točno, o tome smo beskrajno puno razgovarali i sad je evo u proceduri prijedlog izbornog zakona jedne skupine nas zastupnika gdje se predlaže među ostalim da oni koji su osuđeni pravomoćno recimo na 6 mjeseci zatvora se ne mogu kandidirati. I još neke kategorije osoba koje se uopće ne mogu kandidirati, ali to naravno neće biti ovdje prihvaćeno. Marijan (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegice, vi ste u vašoj raspravi iznijeli jednu izjavu, a to je da, koja je jako po meni problematična, a to je da mnogi počinitelji kazne se šeću među nama. Na što ste spomenuli da … kazne su u Vukovaru na temelju onoga što se dokazano da su počinili zločine, prije svega silovanja. Pa je meni upitno kako mogu počinitelji kazni šetati među nama, slobodno šetati, a da mu nitko ne može dokazati njihovu krivicu. To je zaista pitanje prije svega Državnom odvjetništvu da ako nema dokazane krivice oni šeću među nama i to već 20 godina, onda se pitam pa gdje smo svi mi kao građani, gdje su ti svi stožeri koji napadaju Ploče, a ne mogu reći i pokazati ljudi ovi su krivi, ajmo procesuirati ih. Kako to možemo dokazati imamo primjere da je Državno odvjetništvo sposobno procesuirati jednu tešku kaznu do kazne od 4000 kuna da ste pronevjerili ili krivo napisali putne naloge gdje sigurno … ljudi intenzivno mjesecima radi da to dokaže i da to opstruira i kazni, a mi ne možemo dokazati jednu takvu stvar koju ste vi rekli

Dakle ja to nisam rekla, to nije bila moja tvrdnja da zločinci, počinitelji kaznenog djela silovanja koje bi zaista trebalo osuditi na barem 40 godina da šeću Vukovarom ili drugdje, nego sam rekla da o tome o tome mnogi govore, o tome su mnogi govorili i u Saboru, o tome mnogi govore, govore žrtve itd. Da ja kolega znam za nekoga i da je to moja tvrdnja da zločinci i silovatelji šeću i da ja znam za nekoga da šeće Zagrebom ili Vukovarom ili Kninom, ja bih ga smjesta prijavila. Dakle to nije bila moja tvrdnja nego sam ja citirala neke koji o tome govore, mnoge koji o tome govore i postavila pitanje glavnom državnom odvjetniku je li to točno i sigurna sam da će nas on do kraja rasprave o tome izvijestiti ako postoje takvi slučajevi, kao i oni o kojima se također govori da su mnogi prijavili, a da se ništa nije u 20 godina poduzelo. Ja tražim odgovor na to pitanje je li to točno ili to nije točno kako bismo kvalificirano u budućnosti raspravljali o tim problemima, pogotovo evo ususret 18. studenoga ove godine kad se ponovo najavljuje da će neki moći doći u Vukovar, a drugi neće. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I još ćemo prije stanke čuti klub HDZ-a i kolegu Vladimira Šeksa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine glavni državni odvjetniče, dame i gospodo. Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu je jedno klasično, korektno izvješće koje to je jedan životopis, jedna biografija rada i djelovanja državnih odvjetništava, glavnog državnog odvjetništva, USKOK-a, općinskih i županijskih državnih odvjetništava za 2013. godinu. Predstavljeno je kretanje i struktura prijavljenog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, dati su statistički podaci o uspješnosti, o postupcima, o materijalnom i kadrovskom stanju Državnog odvjetništva i sa i sa poteškoćama sa kojima se susreće Državno odvjetništvo u radu osobito na nedostatna sredstva, zastarjelu opremu, manjka kadrova koji su specijalizirani za određena područja. I u tom dijelu izvješće treba pozdraviti da je iskreno i otvoreno otvorilo probleme sa kojima se susreće Državno odvjetništvo. I treba dati potporu Državnom odvjetništvu da Vlada osigura sve druge i Sabor zajedno i materijalne i sve i sve druge pretpostavke za valjani i uspješan, djelotvoran rad neovisnog i samostalnog pravosudnog tijela kao što je Državno odvjetništvo u borbi protiv kriminala kao tijelo prvom redu državnoga, kao tijelo kaznenoga progona. Ja bih skrenuo pozornost na jedan dio u ovome izvješću koje se odnosi na međunarodnu pravnu pomoć i suradnju koje je relativno skromno obuhvaćeno u ovome izvješću. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je u 2013. godini nastavilo sa međunarodnom suradnjom koja se odvijala između ostaloga i kroz klasičnu međunarodnu pravnu pomoć, preuzimanju odnosno ustupanje kaznenog progona, zamolnice za međunarodnu pomoć tako da je u 2013. godini u okviru tih zahtjeva za pružanje međunarodne pravne pomoći bilo i 91 ustup predmeta stranoj državi i preuzimanje 91, preuzimanje predmeta od stranih država. U okviru te međunarodne pravne pomoći Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ima sklopljene aranžmane sa Državnim odvjetništvima odnosno tužiteljstvima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore gdje je kroz te aranžmane razmjenjuje podatke ili dokaze o počiniteljima kaznenih djela ratnih zločina, genocida, zločina počinjenih prema međunarodnom pravu mira i čovječnosti i tu se razmjenjuju podaci u okviru te međunarodne suradnje. Međutim, u okviru te međunarodne pravne pomoći i suradnje mi smo jučer na Odboru za pravosuđe dobili informaciju od zamjenika glavnog državnoga odvjetnika koja se koja je vrlo interesantna, koja se odnosi na činjenicu da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaprimilo od Europske unije zaprimilo podnesak jedan u kojem traži svoje mišljenje da Hrvatska, da se Državno odvjetništvo očituje na stajalište Europske unije, jednog tijela Europske unije o tome da je Republika Srbija, da ima valjani pravni okvir za procesuiranje ratnih zločina. I Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je obavijestilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija da Srbija ne udovoljava tom pravnom okviru, daklem skrene se pozornost Ministarstvo Ministarstvo vanjskih poslova, da je Srbija donošenjem Zakona iz 2003. godine u organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, da je s tim zakonom, da je Republika Srbija odredila da su njeni organi nadležni za vođenje kaznenog postupka za djela koja su počinjena na području bivše SFRJ bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve i da na taj način da je Republika Srbija proširila kaznenu vlast, djela počinjena izvan njezinog područja i to selektivno što je prema međunarodnom pravu i prema Povelji UN-a suprotno

godine. Dakle, ministarstvo, Državno odvjetništvo upozorava i Ministarstvo vanjskih poslova i skrećemo pozornost da nisu točna mišljenja koje je dalo predsjedništvo Vijeća EU. Jučer na Odboru za pravosuđe na upit predsjednika Odbora da li je Državno odvjetništvo dobilo odgovor od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija na ovo upozorenje dobiti odgovor da Državno odvjetništvo nije dobilo odgovor od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Dakle, radi se, dakle ključno o tome da, a to je vezano opet s time da je Republika Srbija, odnosno njeni pravosudni organi da su ponovo nastavili unatoč ovoga upozorenja koje je bilo od strane Ministarstva pravosuđa i da je Ministarstvo pravosuđa odbilo surađivati u postupku gdje su organi državni Srbije tražili saslušanje recimo ponovno su tražili saslušanje radi nove istrage protiv Marića, Marića, protiv Veljka Marića ponovno traže opet pravnu pomoć i traže istraživanja, ispitivanja na području Hrvatske kao što je bilo od strane Vesne Bosanac, kao što je bilo od strane drugih da se uruče optužnice, da se da se obave određene istražne radnje. Dakle, nastavlja se pravosudna agresija ona koja je samo drugim sredstvima. I sada, bilo je tu na aktualnom satu je premijer Milanović na upit gospođe zastupnice Vesne Škare-Ožbolt koja je problematizirala to pitanje isto odgovorio da će Hrvatska itekako kada bude bilo kod kod davanja odluke o primanju Srbije u EU da će voditi računa kod otvaranja i zatvaranja posebnog poglavlja 23. Državno odvjetništvo RH se doista nalazi u jednoj delikatnoj vrlo delikatnoj poziciji gdje upozorava kakve su posljedice koje nastaju iz ovako primljenog ovog zakona Republike Srbije iz 2003. godine organizacije nadležne državnih ocjena gdje se Srbija postavlja kao mini Haag u odnosu na sve ostale Republike i područja bivše Jugoslavije, a Ministarstvo vanjskih poslova po svemu sudeći ne reagira kako bi trebalo na upozorenje DORH-a, a Srbija nastavlja i dalje svoj posao. I dalje ćemo se mi naći onda u situaciji jednoga dana, bilo koja bilo koji Parlament, bilo koja vlast u Hrvatskoj, kada će trebat dati konačnu ocjenu o tome da li će se dati zeleno svjetlo Srbiji za ulazak pristupanje u članstvo EU da ako se to pitanje ne riješi, jer svrha toga cijeloga

poveljom UN-a poglavljem 7., da će Hrvatska koja neće, koja se obvezala da neće ucjenjivati kao što je Slovenija ucjenjivala Hrvatsku svojevremeno da neće ucjenjivati druge države ali se mora učiniti to da se učini taj jedan pritisak i da i Hrvatski sabor da ukaže da Vlada mora reagirati u skladu sa naputkom i upozorenjem DORH-a koji je uputila vjerojatno i EU. Stoga mislim Stoga mislim da je ovo bilo posebno jedno važno i zanimljivo pitanje za hrvatsku javnost i za vrlo delikatnu ulogu u kojoj se našlo Državno odvjetništvo RH koje u ovom slučaju doista radi u u interesu hrvatskih nacionalnih interesa i u interesu mira i sigurnosti i suradnje u Europi. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada ćemo zastati sa radom, nastavljamo u 15,00 sati i počinjemo sa replikama na izlaganje kolege Šeksa. Hvala